MARZIDOVŠEK (PS Svoboda):** Hvala, podpredsednica. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Ta predlagana resolucija, s katero bi se uvrstilo v Rusko federacijo med države, ki podpirajo terorizem, je nepotrebna in žal tudi populistična. Obsodb ruske agresije je bilo že veliko in takšne nove politične resolucije ne prinašajo nič koristnega, lahko pa krhajo enotnost Evropske unije, mednarodnih partneric. In, kar je najhuje, tovrstna resolucija je lahko škodljiva za pregon, za pregon ruskih vojnih zločinov v Ukrajini, kot bom tudi pojasnil.

ukrajinske suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti v okviru njenih mednarodno priznanih meja. Enako najostreje obsojamo sistematične ruske napade na civilne tarče in energetsko infrastrukturo in splošne kršitve človekovih pravic ter mednarodnega humanitarnega prava. Ukrajini priznavamo pravico, da se brani in ji ob tem tudi pomagamo z vsemi možnimi sredstvi. Poudarjamo tudi, da je vse ruske vojne zločine potrebno preiskati in kazensko preganjati v okviru pristojnih neodvisnih mednarodnih institucij in sodišč. Ponovno poudarjamo, da je Slovenija tudi med najbolj solidarnimi, ko skupaj z Evropsko unijo in ostalimi mednarodnimi partnerji branimo mednarodni red in demokratične vrednote. Na različne načine pomagamo Ukrajini, da se kot žrtev brani in naša dejanja so tista, ki štejejo, ne pa populizem, ki ga danes tukaj poslušamo. Kako pomagamo? Podpiramo v Ukrajini z dobavo orožja, izvajamo omejevalne ukrepe proti Ruski federaciji, torej vsi ti paketi obsežnih sankcij, pomagamo Ukrajini s humanitarno in ekonomsko pomočjo, vendar, naš glavni cilj je jasen, to je čimprejšnja zaustavitev ruske agresije in dosega trajnega in pravičnega miru. Ja, tudi zato, da se ekonomske in varnostne posledice tega konflikta končajo tudi za slovensko prebivalstvo. Zato je potrebno paziti, da se cilj, torej mirovna pogajanja, ne oddaljuje. Prav zaradi tega pa v Poslanski skupini Gibanje Svoboda resolucije ne moremo podpreti iz več razlogov. Prvič, predlagana resolucija s tem, ko uvrsti Rusko federacijo med države, ki podpirajo terorizem, namreč ne prispeva, navajam, »k pozivom, da se ruska agresija na Ukrajini čim prej konča«, konec navedka, kot je zapisano v resoluciji. Prav nasprotno, zaostruje situacijo in otežuje diplomatsko pot reševanja spora, saj se s teroristi nima diplomatskih odnosov. Kar pa je najhuje, resolucija jemlje kredibilnost s postopkom pred mednarodnimi sodišči, ki bodo preiskovali in preganjali vojne zločine na ukrajinskih tleh. Drugič,

kot je tudi opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Tudi, če bi to bilo možno, da bi uvrstili Rusijo na tovrsten seznam, bi s tem kaznovali celoten ruski narod, ki pa, kot vemo, že zelo dolgo trpi pod tem kremeljskim režimom in bi za to v bistvu ne bi obsodili in kaznovali samega vodstva, ampak celotno ljudstvo. Za tovrstno opredelitev tudi ni osnove v pravu Evropske unije in mednarodnem pravu, zato gre predvsem za nepremišljen in brezzobi populizem in politizacijo, ki žal koristi propagandi določenim političnim akterjem na račun ukrajinske tragedije resolucija nima namreč, resolucija namreč ne more pripeljati do nobenega konkretnega dejanja, ki bi lahko koristil ukrajinskemu ljudstvu, kot smo danes poslušali. Tretjič, pri tej resoluciji gre za ločeno iniciativo, ki ni usklajena z evropsko, z institucijami Evropske unije in članicami Evropske unije, zato ruši politično enotnost držav Evropske unije, ki pa je ključna. Kot smo že danes tudi slišali, Evropske unije, zaenkrat, je le 7 članic, ki so dejansko tovrstno resolucijo oziroma deklaracijo, kot bi morala biti, sprejele. Pri tej resoluciji, torej gre za neusklajeno, neprimerno politično akcijo, ki ne omogoča konkretnih posledic, saj za za to bila potrebna enotnost evropskih in mednarodnih partnerjev, ki pa je trenutno ni. Četrtič, kot je opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, sama resolucija Evropskega parlamenta ne poziva k uvrstitvi Rusije med države podpornice terorizma, temveč pozivajo Evropsko unijo in države članice, naj oblikujejo šele pravni okvir, s katerim bi tovrstne uvrstitve sploh bile možne. Petič, za konec in za konec ključno, resolucija bi privedla do odmika od označbe Ruske federacije kot Rus…, kot vojne vojne agresorke, za katere obstajajo tudi sumi vojnih zločinov ter zločinov proti človečnosti. Doprinesli ne bi nič razen terminološke zmede, (nadaljevanje) odgovornosti pred mednarodnimi sodišči, kar je ključno. Doslej smo rusko vodstvo označili kot izvajalca vojaške agresije na Ukrajini. Ta resolucija pa lahko celo zmanjša njeno odgovornost za zločine v Ukrajini. Namreč, za zločine agresije, zločin zoper človečnost in vojne zločine so v pravnem smislu hujši kot podpora terorizmu. Agresija je najtežji mednarodni zločin, ki ga lahko zagreši vodstvo določene države in se mora kaznovati. Resolucija tako ne more pripeljati do dodatnih sankcij za ruski režim, obenem pa kaznuje celotno rusko prebivalstvo. Naj zaključim še z vprašanjem in odgovorom, z vprašanjem in pač reakcijo na že povedano s strani predlagatelja. Slišali smo, da so se zmrdovali glede nekih formalnih pomanjkljivosti samega predloga te resolucije in se strinjam, da to niso relevantni in ključni argumenti proti tej resoluciji in jih zato tudi sam nisem omenjal. Kažejo pa na to, da očitno tudi samo postopanje predlagateljev pri tej resoluciji ni bilo ravno resno. Še več, kot predlagatelji bi lahko tudi sami popravili celo kopico pripomb Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. In s tem, ko to niste storili, ste dali vedeti, da z resolucijo ne mislite resno, temveč da gre za politizacijo tragedije v Ukrajini, za strankarske interese. Še nekaj glede pihanja na čustva. S tem, ko se opisuje grozote v Ukrajini, kar se mi zdi precej neprimerno, sploh z vidika te resolucije, ki samem ukrajinskemu ljudstvu ne bo doprinesla ničesar. Bi me pa zanimala vizija opozicije, kako oni vidijo zaključek tega kompliciranega konflikta, ker so očitno zelo nenaklonjeni kakršnimkoli mirovnim pogajanjem, ki bodo slej ko prej pač morali priti. Kako oni vidijo zaključek tega konflikta? Ali oni menijo, da lahko izničimo jedrsko velesilo Ruske federacije? Bi me zanimalo, glede na to, da Putinov režim še kar naprej v dobri meri uživa podporo ljudstva zaradi dezinformacij, ki jih pač mu omogoča vsa ta medijska, pač obvladovanje medijev. Mislim, da Putin ne more v nobenem primeru odstopiti in za njega ni več poti nazaj. Tako da me zanima, kako oni vidijo, kako bi v bistvu ta kompleksna situacija se sploh lahko kakorkoli drugače rešila kot z nekim mirovnim pogajanjem. Hvala.

del. Ta današnja razprava kaže na to, kako se lahko v slovenskem parlamentu spremo politično tudi o stvareh, za katere trdimo, da se vsi strinjamo. Res neverjetno. In če kaj, potem se prav na tem današnjem primeru in pri današnji obravnavi kaže razlika v konstruktivnosti med opozicijo in koalicijo. Rad bi vas spomnil na Svet za nacionalno varnost, ki ga je organizirala sama Vlada in kamor smo bili povabljeni tudi predstavniki opozicije. Tam je bila predstavljena trenutna situacija v Ukrajini, ukrepi Slovenije v zvezi z Ukrajino, kako bomo sami Ukrajini pomagali in kaj bomo kot država počeli. In iz tistega Sveta za nacionalno varnost sta koalicija, torej Vlada in opozicija prišli enotni. Sprejet je bil sklep, soglasno poudarjam, da dokler se je Ukrajina pripravljena braniti, je moralna dolžnost Slovenije, da jo pri tej obrambi podpiramo. To je zaenkrat soglasno sprejet sklep, bi rekel, celotne parlamentarne politike. In ko je šlo za Svet za nacionalno varnost smo na podlagi diskusije sklep naknadno oblikovali in smo premogli to to zadevno konstruktivnost, da smo dokončno prišli do sklepa. Danes pa lahko seveda poslušamo razne očitke kako je ta akt nepopoln, nepotreben, nesmiseln. Jaz razumem, da ima kakšne pomanjkljivosti, nihče ni popoln, ampak od odgovorne politike bi predvsem pričakoval, da bi se na temo Ukrajine usedel dol in začeli usklajevati tekst, s katerim bi se seveda vsi strinjali.

da je predsednica Državnega zbora delila lekcije, češ kako je treba te stvari pravilno razumeti. Meni se zdi to nekonstruktiven in napačen pristop. Ko je bil ta akt vložen, bi jaz od vladne koalicije pričakoval poziv na resen skupen sestanek, da oblikujemo nek skupen tekst, kjer bosta koalicija in opozicija sprejela neko deklaracijo ali pa, če hočete, resolucijo, stvar dogovora, kakšen akt, s katerim bo slovenski parlament jasno pokazal svojo pozicijo v odnosu do Ukrajine. Meni bi se zdelo to pomembno. Verjamem, da tudi Ukrajincem, in bi imeli nek odmev v mednarodni javnosti. Tako pa bodo tisti, ki bodo spremljali to današnjo sejo, bodo lahko zgolj potegnili nek zaključek, kako se je slovenski parlament sposoben spreti tudi o stvareh o katerih se strinja. Kar se tiče Vlade, prejšnje in sedanje, jaz lahko rečem, da glede Ukrajine počne prave stvari in ponosen sem, da sem bil del tiste Vlade, ki je začela in nastavljala pravilne stvari v smeri podpore Ukrajini. Ko so nekateri zgolj razmišljali o tem, ali bodo v Ukrajino pošiljali čelade in jopiče, je Slovenija že pošiljala oborožitev in drugo orožje. Ko so nekateri bežali iz Kijeva, se je Slovenija vračala z diplomatskimi predstavniki nazaj v Kijev. Predsednik vlade je bil eden izmed prvih, ki so po začetku invazije sam Kijev tudi obiskali. Vse to so bila pomembna znamenja na začetku te invazije, te invazije, ki so imele simbolni in moralni pomen za samo Ukrajino, da v tej zgodbi niso sami, da niso sami ob napadu, izhajajoč tudi iz naših zgodovinskih izkušenj, ko vemo, kako je težko, ko morda državni sekretar svetovne velesile 21. junija 1991, v Beogradu reče, da ne bo nikoli priznal Slovenije. Pač v takih trenutkih se narod počuti osamljen zato je vsakršna mednarodna podpora in pomoč izjemno pomembna in krepi nek narodni zanos in pa tudi odpor, ki je potreben v takšnih invazijah, in zato so bila ta naša dejanja izjemno pomembna. Seveda pa bi lahko ob teh vladnih stvareh, ki so sledile, parlamentu dal svoje stvari, svoja razmišljanja in svoje pozicije in danes bo ta možnost, kot se zdi, žal zapravljena. Vidim pa današnjo razpravo koristno pri razčiščevanju nekaterih osnovnih pojmov, ker ko vsi skupaj postajamo nekoliko utrujeni od te vojne, se zdi, da na plodna tla padajo tako imenovana mirovniška pisma, ki pozivajo k miru. Če malo poenostavim, bi rekel, imamo zdaj na eni strani odločitev enotne slovenske politike, ki se je oblikovala preko Sveta za nacionalno varnost, da je naša moralna dolžnost, da Ukrajino podpiramo pri njeni obrambi, na drugi strani pa imate mirovniška pisma, ki ustvarjajo, po moji oceni, lažen občutek, da je mir mogoč jutri, da je samo stvar, da se sprte strani usedejo za isto mizo, in da je končno mir. Ampak stvari niso toliko preproste. Ker, če bi Putin v to vojno šel racionalno, potem bi najverjetneje lahko tudi racionalna beseda ali pa racionalni argumenti imeli nek odmev ali pa nek, neko posledico, tako pa je šel v to vojno emotivno in pri emocijah dejstva in pa racijo, ne šteje. In zato so bili že pri njemu ali pa so ga k podobnimi stvarmi pozivali od predsednika Macrona do kanclerja Scholza in še nekateri drugi, ampak očitno se na pozive ne odziva, in tudi po moje je njegov miselni krog precej drugačen kot pa miselni krog vseh tistih, ki živimo in delujemo v neki demokraciji.

Jaz te pozive tudi razumem kot k šibitvi ukrajinske obrambe pred potencialno novo spomladansko rusko ofenzivoer. Ker zanimivo je, da so se ta mirovniška pisma pojavila zlasti v državah, tudi v Vzhodni Nemčiji nekdanji, ki so nekoč imele takšne in drugačne socialistične režime, tako da je zanimivo, da so ta pisma prihajala precej usklajeno in jaz jih razumem kot del ruske specialne vojne za šibitev ukrajinske obrambe, zato da se bo tudi zahodno publiko pripravilo do tega, da ne bi ustrezno pomagali Ukrajini. Brez pomoči Ukrajine pa seveda Ukrajina ne more odbiti tega ruskega napada. In seveda na vprašanje, ki ga je poslanec pred mano zastavil, a ne, kaj pa je pravzaprav rešitev, da do miru čim prej pridemo. Jaz mislim, da vsak normalen človek si tega miru želi čim prej, seveda pa mora biti ta mir trajen in ne zgolj neka hipna prekinitev ognja, ki se morda lahko že čez leto, dve ali tri ponovno ogenj oziroma ti spopadi vzplamtijo, ko se ena ali druga stran nekoliko okrepi. Glede na to, da je Putin avtoritarni voditelj, ga ne mednarodni red in kakršnekoli druge stvari kaj veliko ne zanimajo, ker če bi ga zanimale, potem najverjetneje ne bi šel v to neizzvano invazijo v Ukrajino. In zato mu je popolnoma jasno, da pač, kar bo lahko dosegel s silo, bo dosegel - zakaj bi se temu odrekel? Trenutni spopadi pri Bahmutu tudi kažejo, da so pač človeška življenja za rusko stran potrošno blago. Glede na to, da imajo še taktiko iz dolgih desetletij nazaj, da jih v valovih pošiljajo umirati ruske vojake na to bojno polje, je jasno, da pač, ko jih bo zmanjkalo, bodo mobilizirali nove in da imajo vtis, da čas dela za njih in da tudi številka je na njihovi strani. Tako da je nerealistično, predvsem pa naivno pričakovati, da bo Putin pristal na neke pozive, predvsem pa na neke prošnje, naj se ta spopad konča. Tako globoko je zabredel, tako da bo absolutno poskušal iz te zgodbe potegniti maksimalno, kar se da. In če želimo mir, potem je ključno, da pogoje za mir sploh vzpostavimo. In pogoji za mir bodo po moji oceni vzpostavljeni šele takrat, ko bo na bojišču vzpostavljeno neko ravnotežje, kjer bo vsaka stran verjela, da na bojišču ničesar več ne more pridobiti, ko bo Putin zaustavljen do te mere, da bo tudi sam ugotovil, da napredka na bojišče, na bojišču ni mogoče več narediti. Šele takrat se bo po moji oceni vzpostavila podlaga za vsa morebitna mirovna pogajanja za zeleno mizo, pred tem bo zgolj in samo taktiziranje, nakazovanje, od česar pa seveda ne bo ničesar več. In do takrat je pa naša dolžnost seveda, da na različne načine podpiramo Ukrajino, ker tukaj gre tudi za simbolna sporočila, ki so zelo pomembna tudi za majhno državo, kakršna je Slovenija. In prvič je, ali v 21. stoletju še vedno pristajamo na to, da je lahko z nasilnimi sredstvi spreminjati meje v Evropi? Po moji oceni mora biti odgovor ne. Gre za simbolno vprašanje: ali pristajamo na to, da velika soseda lahko odloča o prihodnosti manjše sosede? Moj odgovor je seveda ne. In to so samo ključni, najpomembnejši simbolni razlogi, zakaj smo dolžni Ukrajino podpirati. In ko se bodo vzpostavila ravnotežja na bojišču in ko se bodo začela mirovna pogajanja in ko bodo mirovna pogodba tudi sklenjena, je moja ocena, da je edini način za trajen mir na tem koncu sveta članstvo Ukrajine v Natu. Ne pozabimo, da je Ukrajina imela v Budimpešti zagotovilo kar štirih velikih sil, med njimi tudi Rusije, da se jim potem ko so se odpovedali jedrskemu orožju, ne bo nič zgodilo. Kje so danes?

Ker če se to ne bo zgodilo, potem bo seveda Rusija čakala na osvežitev, okrepitev in na novo priložnost. S članstvom Ukrajine v Natu se pa ta vojna ne bo nikoli več zgodila. Če si želimo zagotoviti trajen mir, potem je to seveda dolga pot še do tja. Da pa seveda to ne bo kdo spet napačno interpretiral, kar se rado zgodi v tem parlamentu, upam, da ste slišali, a ne? Ukrajinsko članstvo v Natu je mogoče takrat, ko se vojna konča, je sklenjen mirovni sporazum in potem je pa lahko članstvo trajna zagotovitev za to, da ima Ukrajina in tudi ta del vzhodne Evrope dolgotrajen mir. V vmesnem obdobju, do takrat se mi pa zdi ključno, da po hitri poti sprejmemo Ukrajino v Evropsko unijo, tako da bi tudi bila slovenska aktivnost, pa aktivnost Ministrstva za zunanje in evropske zadeve tukaj zelo zaželena, da poleg naše izdatne in močne podpore Balkanu, da ima našo podporo močno tudi Ukrajina v Evropski uniji. Ker s tem, pa ne samo, da jim pomagamo pri obrambi, s tem jim pa dajemo upanje v prihodnost, da potem, ko se bo ta vojna enkrat končala, ne bodo ostali sami in da nas potem čaka šele zares veliko in težko delo. To pa je dolgotrajna in podrobna obnova Ukrajine, za katero pa bomo vsi tudi dolžni participirati, tako ali drugače. Zaključim s tem, kaj pa so lekcije za Slovenijo? Lekcije za Slovenijo pa vsekakor so, da mir ni samoumeven in da je vsakršno vlaganje v obrambo vedno cenejše kot pa vlaganje v slabo vojno. Tako da tudi te lekcije, ki smo jih bili deležni na Vzhodu, upam, da bodo pripomogle k temu, da bo Slovenija resno naredila svoje domače naloge, ne zaradi zavezništva Nato, ampak zaradi nas samih, zato da bomo s svojimi silami gradili nek odvračalni učinek, da sploh kdorkoli o teh stvareh ne bo razmišljal, da bi nam karkoli slabega storil. In želim si, da resolucije, ki pa bodo v prihodnosti tudi obravnavane v tem parlamentu, ker zanimivo se tudi zdi, da bo opozicija konstruktivna in da bo podpirala stvari, za katero se je seveda zdelo v preteklosti, da jih Kul koalicija nikoli ne bi zmogla podpreti, da bo podprla tudi to, da bo Slovenija hitreje dvignila svoje obrambne izdatke in se na vse morebitne in potencialne nevarnosti v prihodnosti bolje pripravila. In želim si, da bi se današnja razprava odvila v smeri, da bi izkazovali neko podporo, moralno, če hočete, pa lahko tudi napovedovali drugo tehnično ali pa vojaško podporo Ukrajini in da ta današnja razprava ne bo izpadla kot klasično medsebojno obračunavanje, da se lahko skregamo tudi o stvareh, kjer enako mislimo.

Ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marca pretekli teden ste govorili o tako imenovani feministični zunanji politiki in dodali, da ko govorite o tej feministični zunanji politiki mislite na dekleta in ženske po svetu, ki ne morejo uporabljati javnih stranišč zaradi strahu pred spolnim nadlegovanjem, v državah, kjer potekajo vojne, kjer te ne morejo obiskovati šol, tam vidite ženske, ki so žrtve grozljivih spolnih napadov, posilstev kot vojnega orožja. In citiram: »Naslavljanje teh realnih težav žensk po vsem svetu je feministična zunanja politika.« na Vladi in z današnjimi stališči vaše vladne koalicije pa ob tej feministični zunanji politiki slišimo, da nimamo pravne podlage za označitev Rusije s podpornico mednarodnega terorizma.

Resolucijo je novembra lani sprejel Evropski parlament. Ta je tudi pozval države Evropske unije, naj storijo enako in te so in še bodo. Je torej po vašem Poljska zmanjšala odgovornost Rusije, je torej Nizozemska zmanjšala odgovornost Rusije, so vse tri baltske države zmanjšale odgovornost Putina in njegovega režima, spoštovani? Je slučajno Svet Evrope zmanjšal to odgovornost? Vaša feministična zunanja politika, ki jo danes tu pred poslanci zastopate, si ne zasluži niti »f-ja« od feministične niti »f-ja«. Pa preberimo par naslovov iz mednarodnih medijev. Ruski vojaki skupinsko posilili 20. dekle v vzhodni Ukrajini in vi tega ne vidite kot akta terorizma. Niti »f-ja« od feminizma. Ukrajinski konflikt. Ruski vojaki so me posilili in ubili mojega moža. To ni akt terorizma. Niti »f-ja« od feminizma. Nadalje, Ukrajinci obtožili ruske ostrostrelce, da so poškodovali otroka in skupinsko posilili njegovo mater. To ni akt terorizma, niti F od feminizma. Potem 20 moških skupinsko posilili najstnico. To ni akt terorizma. To ni znašanje nad civilnim prebivalstvom, spoštovana ministrica, gospa Tanja Fajon, po vaše izgleda ne, torej niti F od feminizma. Še eden od naslovov, ki jih je pa objavil francoski medij in piše, pa bom citiral v angleščini, »Rape used as weapon of war by Russian forces in Ukraine«. Torej posilstvo kot vojna taktika ruskega režima v Ukrajini, da preplaši ljudi, da popustijo ukrajinski borci in potem kaj, da si Rusija ta ozemlja prilasti. Govorimo pa seveda o civilistih, da ne bo pomote. In zdaj, spoštovana ministrica, gospa Tanja Fajon, akt, ki ga danes obravnavamo, je akt, ki vnaprej daje pravno podlago. Vi govorite, da nimamo pravne podlage, da sprejmemo to resolucijo. S to resolucijo ustvarjamo pravno zavezo, pravne podlage za prihodnost, da se bo lahko obsodilo in sankcioniralo gospoda Putina in njegov režim in to delamo in zato je Svet Evrope, zato je Evropski parlament, zato so nekatere članice, ki so sosede Ukrajine in mejijo skoraj na Rusijo, pobudo koalicije, na pobudo koalicije, te pomembne resolucije. In spoštovana ministrica, vi ste prej vedno zagovarjali in tudi v kampanji prej kot neodvisna novinarka zagovarjali svoje kolege novinarje, ki jih zapirajo, ki jih mučijo in govorimo o ukrajinskih novinarjih, pa govorimo tudi o ruskih novinarjih. O nekaterih, ko govorimo o medijih, ki jih več ni, v Rusiji, nobenega opozicijskega medija ni oziroma so takoj sankcionirani, takoj zaprti, takoj brutalno cenzurirani in to je realnost, to je realnost v Rusiji. In za zaključek, v nedeljo so potekali oskarji in za najboljši dokumentarni film preteklega leta je bil razglašen film z naslovom Navalni, vredno ogleda. Zdaj, poznamo gospoda Navalnega, ki je trenutno zaprt v samici, v ruskem zaporu, in družina, njegova žena in dve hčerki, ki sta se udeležile te podelitve, sta na sprejemu te prestižne nagrade dejale dejale v Los Angelesu, da pozivajo vse, vse gledalce, vse, da kar je v njihovi moči, naj naredijo,

tudi Slovenija pravna država v smislu, da bo lahko soglasno oziroma v sozvočju z Evropsko unijo enkrat obsodila vojnega zločinca, torej gospoda Putina in bo tudi dala zadoščenje vsem ženskam, vsem otrokom, vsem najstnicam, tudi moškim, ki so bili nasilno posiljeni, ki so bili odvzeti iz svojih domov, ki so bili prestavljeni ne vem koliko tisoč kilometrov stran v Rusijo, govorim o več 10 tisoč otrokih. In ti bodo dobili zadoščenje le tako, ker vemo, da časa ne moremo zavrteti nazaj, da bo enkrat ta režim, ki ga vodi gospod Putin, za ta kriminalna dejanja in ta teroristična dejanja odgovarjal. In vi ter vaša vladna koalicija temu danes nasprotujete in danes ste z vašim nastopom, spoštovana, vašo feministično zunanjo politiko brutalno, res brutalno poteptali.

vsi njihovi najbližji zaslužijo vaše opravičilo za vaš zelo sramoten tvit ob začetku te razprave, ko ste zmanipulirali minuto molka. Torej najprej pričakujem vaše opravičilo vsem žrtvam za sramoten tvit. Enako bi lahko rekla, da bi to podobno opravičilo si zaslužila danes vse ženske, deklice, ker zlorabljate mogoče mislim, da ne razumete, za kaj gre pri feministični zunanji politiki, da ni to nov fenomen, da je to samo zagotavljanje enakosti spolov pri nas, opolnomočenje žensk in deklic v svetu, kjer danes divjajo vojne, neenakosti, diskriminacija. In če vi tega ne razumete - in jaz vidim, da ne razumete -, najprej se opravičite žrtvam pa ženskam pa deklicam, ker mislim, da ste v napačnem prostoru in času. Tudi naštevali ste same vojne zločine, jaz danes z vaše strani nisem slišala niti enega primera zločina, primera terorizma. To so vojni zločini. Morda je le poslanka Sukičeva prej res navedla primer terorizma ampak vi pa ne. In to kar danes govorite, a veste, s to resolucijo, ne, Ruska federacija, ki podpira terorizem ali ne, ne moremo je degradirati. Degradirati. Namerno uporabljam besedo degradirati na listo terorizma, ker bi o tem pravzaprav rešili mednarodne odgovornosti, pa smo to danes večkrat povedali. Lahko se strinjamo, lahko ne, ampak želim povedati, da nikoli v življenju še pravzaprav nisem videla opozicije, ki predlaga takšno resolucijo kot jo vi predlagate, hkrati pa niste sposobni sprejeti sklepov, ki so bili na Odboru za zunanjo politiko, ki ostro obsojajo rusko agresijo v Ukrajini in ki pozivajo k mednarodnemu pravičnemu, trajnemu miru v Ukrajini, tega pa niste sposobni narediti. In to Ukrajina danes pričakuje. In gospod Janša je rekel, pa sem vesela, ste nazaj v dvorani, da je ena sama država zavrnila resolucijo in da je to Slovenija. To je laž in to je res tako preprosta laž. Govorimo o parlamentih, sedem parlamentov držav članic Evropske unije je to resolucijo podprlo. Sedem, to niti ni daleč od večine. Dvajset parlamentov tega ni sprejelo oziroma več. Bile so tudi razprave, če omenim en sam parlament, kjer so zavrnili. Tako da govoriti, da je ena država, ki tega ni sprejela, in edina država samo Slovenija, jaz ne vem Kot da bi bili v dveh svetovih, ampak to je laž. Grem mogoče naprej, da izkoristim čas te besede, TRAK: (VP) 15.25** (nadaljevanje) in postavil vprašanja. Začel je najprej z Nürnbergom, ali je šlo za sojenje. Ni bilo sojenja tam zaradi terorizma, bilo pa je sojenje zaradi holokavsta, bilo je sojenje zaradi vojnih zločinov. Očital mi je, da sem zavajala v uvodu, da sem pozivala oziroma da je Evropski parlament pozival le svet, nisem pa dodala še države članice. Kaj drugega je Svet Evropske unije kot so države članice? Tako da nisem namerno zavajala državljanov. Še enkrat pa, pravno podlago postavlja evropska zunanja služba, Komisija, države članice jo sprejemajo in danes tam nismo. Zdaj, ogromno je bilo citatov, res, v citatih je očitno vrlina, spretnost, moč, ampak ti citati so pogosto zelo iztrgani iz konteksta. In prej smo lahko slišali cel dolg seznam citatov. Mogoče en tak citat spet, ko je bil iztrgan iz konteksta, je bil v Rusiji in Ukrajini, ko smo govorili spet o odgovornosti, ne in tam zelo hitro pride na to, da so te izjave iztrgane iz konteksta. Ali bomo in kdaj se bomo začeli z Rusijo pogovarjati o neki novi evropski varnostni arhitekturi, skratka, ogromno iztrganih, zmanipuliranih izjav, ki ne koristijo tej razpravi in jih zelo obžalujem. Nikoli pa v teh citatih ali razpravah ne slišimo, kaj vse je Slovenija konkretno naredila. Zakaj nikoli v teh citatih ni: obsojamo vojno, pomagamo Ukrajini? Nekdo uspe to pozdraviti, večina pa so citati, ki so namerno iztrgani, da delijo javnost. Vprašanje poslanca Logarja je bilo ali je Putin vojni zločinec. Ja, jaz sem to že v preteklosti rekla in zelo enostavno danes ponovim, da Putin je vojni zločinec. Še več, je agresor in kot tak bo moral odgovarjati pred Mednarodnim kazenskim sodiščem, obsoditi ga mora sodišče in Slovenija je napotila primer pred kazensko sodišče - in to je bistveno več kot danes govoriti o aktih terorizma. Zdaj, marsikaj je bilo povedanega v tej razpravi do zdaj. Še enkrat lahko povem, da vsi primeri, ki ste jih navajali kot neke domnevne akte terorizma, vse, kar je bilo mogoče slišati, so vojni zločini. In eno od vprašanj je bilo torej ali se lahko tudi pogovarjamo z vojnim zločincem, jaz pa bi vas rada vprašala ali se lahko pogovarjamo s teroristi, ki bi z vašim predlogom tiste, ki izvajajo vojne zločine, opredelili kot teroriste. Moj odgovor je ne. Člen 13. tretje Ženevske konvencije določa humano ravnanje, grobe kršitve so vojni zločin, odgovarjajo storilci in poveljniki po komandni odgovornosti, sistematične grobe kršitve predstavljajo zločin zoper človečnost. Se pa vseeno, to vam navajam kot za razlago, kaj govori pravo, tudi nimamo neke skupne in jasne definicije terorizma. Se pa vseeno poslancu Logarju, ki ga ni več v dvorani, vendarle zahvaljujem kljub vsem citatom za relativno

Ja, ker so bile tukaj v nastopu zunanje ministrice izrečene besede o laži, bi jaz prosil za razsvetlitev, ne. Mi smo iskali po vseh možnih virih podatek o tem ali je katerakoli članica Evropske unije v svojem parlamentu razpravljala o tem, da se Ukrajino, da se Rusijo uvrsti med teroristične države, in to zavrnila in tega podatka nismo našli. Torej, če ga vi imate, nam prosim povejte, katera država članica Evropske unije je razpravljala o takšni resoluciji v svojem parlamentu in to zavrnila bodisi na plenumu bodisi na delovnem telesu, kot ste to storili vi.

in v tej dvorani smo se velikokrat pogovarjali tudi o posodabljanju Slovenske vojske, in je bilo slišati iz koalicijske strani, da v 21. stoletju je pa res nesmiselno posodabljati vojsko. In glej ga zlomka, nekaj mesecev za tem so se stvari na evropskih tleh obrnile drugače in takrat, lahko rečem, smo se ali pa so se nekateri vendarle mogoče nekoliko streznili in videli, da mir ni samoumeven, in da moramo biti pripravljeni tudi na nemirne čase, ki seveda z rusko agresijo na Ukrajino prihajajo vedno vedno širše oziroma, lahko rečem, vse bližje. Napetosti v Moldaviji, Gruziji, Belorusiji, Moldaviji, proruske demonstracije, se pravi, da se stvari pripravljajo in širijo. Mene žalosti, da slovenski parlament na tej točki, ko se dejansko tresejo evropska tla, ni zmožen se poenotiti in obsoditi to rusko agresijo tudi z vidika terorizma, kar seveda je, nenazadnje vemo kako so nekateri oligarhi, o katerih smo lahko brali v medijih, končali verjetno ne na fronti, ampak v nekih terorističnih akcijah. Da v 21. stoletju pride do vojne, je res nerazumljivo, ko imamo polno vseh dobrin, in ko si rečemo lahko ali pa si rečeš, da je vojna ena tako grozodejstvo, da ga zagotovo v tako razvitem svetu ne bo nikoli več. Pa očitno nekateri voditelji imajo velike apetite in lahko rečem, da smo se, tudi danes sem slišala, vsi strinjali, da je to nerazumljivo, nesprejemljivo, ko pa pridemo do točke, da bi to obsodili, enotno obsodili, pa danes vidim, da se vse konča pri solidarnosti. Vsi smo bili solidarni, zbirali smo obleko, zdravila za Ukrajino, nekateri so jih celo ukrajinske družine sprejemali na svoje domove, ko pa rečemo, zadevo bomo pa poenotili se v slovenski politiki in obsodili, pa te solidarnosti ni več. Zakaj že? Kje je tisti srž… Aja, v tem, da ni resolucija dobro pripravljena, pa vendarle mislim, da je neka druga stran v tej državi zadolžena, da pripravlja resolucije in jih predlaga, seveda, če ima namen to storiti. Žal mi je za vse razbite družine, za vse izseljene ženske in otroke. V glavnem v prvem valu so bile ravno ženske in otroci najbolj pod udarom. Žal mi je za vse spolne zlorabe, spolne zlorabe, ki jih je kolega pred mano opisoval. Vem, da niso edine, da se dogajajo genocidi. Žal mi je za vse vojake, ki so trpeli. Vojna pušča trpljenje, žalost ubija dušo in to se dogaja na ukrajinskih tleh. Res sem si predstavljala, da bomo na tej točki enotni, da bomo znali te zadeve obsoditi, da bomo rekli, da je dovolj agresije tudi s strani Rusije,

Hvala predsedujoča za besedo. Lep pozdrav tudi ekipi z ministrstva, seveda kolegom in kolegicam! Mogoče bom malo bolj vsebinsko ožje opredelil še nekatere stvari. Namreč, že na seji Odbora za zunanjo politiko smo podali dejansko glavne zadržke in temeljita pojasnila zakaj je sprejem predlaganega dokumenta, torej resolucije, ki bi pravzaprav morala biti deklaracija, neumesten in nepotreben. Poročilo seje odbora smo slišali na začetku seje Naj pa še posebej poudarim, da je odbor poleg tega, da je sprejem dokumenta zavrnil, sprejel sklepe o odločni obsodbi že več kot eno leto trajajoče agresije, agresije Ruske federacije na Ukrajino, zlasti na njeno civilno prebivalstvo in kritično infrastrukturo, sklepe o nadaljnjem zagotavljanju ustrezne pomoči Ukrajini, o potrebnosti prizadevanja za dosego celovitega, pravičnega in trajnega miru v Ukrajini ter o prizadevanju za nadaljevanje neodvisnih preiskav za zagotovitev odgovornosti in pregona za najhujše zločine po mednarodnem pravu, storjene v Ukrajini. Torej, to pa je odbor sprejel. Ne morem se ob vsem tem znebiti občutka, da smo s tem dokumentom, ki ga je Državnemu zboru predlagala v sprejem ena opozicijska politična stranka, priča izkoriščanju zunanjepolitične situacije, ki je seveda vsi vemo in to se verjetno vsi strinjamo, neizmerno tragična v primeru te vojne na tleh Evrope, torej za izkoriščanje te situacije za notranjepolitično promocijo te stranke. To dokazuje tudi dejstvo, da dokument, ki ste ga predlagali Državnemu zboru v obravnavo, da se niti pravilno ne imenuje. Poleg tega pa, kot v mnenju ugotavlja Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ta resolucija, ki bi morala biti deklaracija, nima pravne podlage za razglašanje katerekoli države za podpornico terorizma, saj ta pravna podlaga zaenkrat še ne obstaja, niti na ravni EU niti v slovenski zakonodaji, zakonodaji, o čemer pravzaprav tudi govori resolucija, ki ste jo uporabljali kot torej izvor, torej resolucija Evropskega parlamenta. Seveda pa je tudi vsebinsko vprašljivo opredeljevanje torej zgolj terorizma, saj je to preozek pojem, če vemo, da se v tej vojni dogajajo grozoviti vojni zločini, torej zločini proti civilnemu prebivalstvu, vključno z uničevanjem ukrajinske kritične infrastrukture. Torej, takšna razglasitev Rusije kot države podpornice terorizma ne bi prispevala k zaustavitvi ruske agresije in k umiku ruskih sil z ukrajinskega ozemlja. Zato podpiram, da si Slovenija še naprej prizadeva za enoten pristop,

Najprej bi začel z nekaterimi izjavami, katere v bistvu je zelo težko postaviti v današnji čas oziroma bomo poskušali jih malo okoli obrniti, pa mi boste povedali kako se vam sliši. Zdaj, eden od medijskih člankov: »Tanja Fajon je dejala, da trajni mir in stabilnost v Evropi brez Rusije nista mogoča. Opozoriti je treba, da mora biti Rusija del razprave o novi varnostni arhitekturi v Evropi. Takoj ko bo mir dosežen, bo najpomembnejša stvar poleg obnove Ukrajine obnovitev dialoga z Rusijo.« Kolegice in kolegi, dajmo si zavrteti čas 80 let nazaj, tam v leto 1943 in si predstavljamo, da bi članki izgledal takole: Britanski zunanji minister Antony Eden je dejal, da »trajni mir in stabilnost v Evropi brez nacistične Nemčije nista mogoča. Opozoriti je treba, da mora biti nacistična Nemčija del razprave o novi varnostni arhitekturi v Evropi,

S strani zunanje ministrice Tanje Fajon je bilo. Ali pa, Fajonova, »Z uvrstitvijo Rusije na seznam podpornic terorizma bi kaznovali celoten ruski narod«, ali članek Eden, Z uvrstitvijo nacistične Nemčije na seznam podpornic terorizma bi kaznovali celoten nemški narod. Kako bi se vam to slišalo? Golob za BBC, »Če bi z Rusijo sodelovali drugače, vojne morda ne bi bilo.«. Si predstavljate članek, Churchill, če bi z nacistično Nemčijo sodelovali drugače, vojne morda ne bi bilo. Kaj bi takrat govorili v ostanku Evrope? Vaš koalicijski poslanec Miha Kordiš, »Toplo pozdravljam najavo predsednika Vlade, da novega pošiljanja slovenskega orožja v Ukrajino ne bo.« predstavljate, da bi takrat leta 1943 eden od britanskih poslancev javno govoril, toplo pozdravljam najavo predsednika Vlade Churchilla, da novega pošiljanja britanskega orožja partizanom v Jugoslavijo ne bo. Ni možno bilo, ne? Kordiš je napisal, »Nobene vojne z Rusijo. Mir ljudem.« Si predstavljate leta 1943, da eden od poslancev reče, nobene vojne z nacistično Nemčijo, mir ljudem.« Gremo naprej, kolega Kordiš je napisal naslednje, »Orožje iz Zahoda v Ukrajino ne roma zato, ker bi delovnim ljudem pomagalo, ampak ker Nato izrablja vojno za proksi izčrpavanje Ruske federacije.« Kako kolegi bi danes ocenjevali nekoga, če bi leta 1943 izjavil, orožje iz Zahoda v Jugoslavijo ne roma za to, ker bi delovnim ljudem pomagalo, ampak ker zavezniki izrabljajo vojno za proksi izčrpavanje nacistične Nemčije. Kako bi dr. Premk ocenjeval takšnega poslanca kot eden glavnih zgodovinarjev Zveze borcev pri nas? Verjetno drugače kot danes ocenjuje te besede poslanskega kolega koalicije, Kordiša. Ali pa naslednja zadeva, »Evropska unija bo Ukrajino poslala pol milijarde evrov orožja z našim denarjem. Vojaško pomoč je napovedala tudi slovenska Vlada. Sočasno prepovedujejo ruske medije in že tako izjemno skope in filtrirane informacije.« To je kolega Kordiš napisal. Predstavljajte si enega od poslancev leta 1943, ki bi ji dejal, zavezniki v Evropo pošiljajo pol milijarde evrov orožja z našim denarjem. Vojaško pomoč je napovedala tudi britanska vlada. Sočasno prepovedujejo nacistične medije in že tako izjemno skope in filtrirane informacije. Kako bi danes zgodovina sodila takšne ljudi, s takšnimi izjavami? Pa sem naredil nič drugega kot samo Ukrajino zamenjal z Evropo, našo zunanjo ministrico, z zunanjim ministrom, takratnim britanskim in pa Rusijo z nacistično Nemčijo. Vsi bi se zgražali, vsi bi se zgražali. Kaj je razlika? Prej je kolegica Grgurevič dejala, »Zame, da mi nekdo reče rusofil, ni žalitev. Žalitev bi bila, če mi nekdo reče, da sem fašist.« Kaj pa je Putin, kaj je njegov režim, kaj je v Rusiji drugega kot nacifašizem? Ampak s tem, ko je baje, ni to zanjo žalitev, očitno je ponosna, da je rusofilka, simpatizira z nacifašističnim režimom v Rusiji. Tudi vi, gospa Fajon? Tako bi vi ocenjevali besede takratnega britanskega zunanjega ministra, če bi v 2. svetovni vojni govoril enako kot vi, da si povojne ureditve v Evropi ne predstavlja brez Rusije oziroma da si povojne ureditve v Evropi ne predstavlja brez nacistične Nemčije. Kako bi takšnega zunanjega ministra sodila zgodovina, kolegice in kolegi? To je znano, kajne, Putin ne sme zmagati v tej vojni, Ukrajina mora zmagati. Pravosodna ministrica ne ploska, medtem ko cela dvorana na Bledu ploska.

Kolegice in kolegi, kdo je prvi poklicani, da odloži orožje? Agresor ali tisti, ki se brani. Če tisti, ki se brani, odloži orožje, kaj sledi. Vemo kaj sledi. Ampak ne, seveda pravičen mir. Govorite o pravičnem miru. Gospa Tanja Fajon, prosim, če mi poveste, kaj je za vas pravičen mir. Ker pravičen mir za Ukrajino je celotno ukrajinsko ozemlje z vsemi štirimi zasedenimi, okupiranimi regija in s Krimom, pravičen mir za Rusijo je Ukrajina brez Hersona, Luganska, Donecka, Zaporožja in pa Krima. In vi govorite, da je potrebno doseči pravičen mir. Pravičen, za koga? Ker zunanja ministrica govori, doseči je treba pravičen mir, hkrati pa govori, kako si ne predstavlja, da Rusije tukaj ne bi bilo vključeno,. Gospa zunanja ministrica, pravičen mir je kakšen, po vašem mnenju. Kaj bi vi sedaj na mizo dali Zelenskemu in Putinu, če bi imela zagotovilo, to kar vi predlagate, to bo sprejeto. Imate mogoče kakšen načrt. Kaj? Ker če govorite, da je potrebno trajen in pravičen mir. Dajte mi povedati kaj je pravičen mir. Ker za Ukrajince izguba ozemlja, to ni pravičen mir, za Putina pa zagotovo pravičen mir ni, da izgubi ozemlja, ki jih je ruska duma priključila, najprej Krim leta 2014, potem pa še to kar se je dogajalo v letošnjem oziroma lanskem letu. pravi, če govoriš o pravičnem miru, moraš vedeti kaj to je oziroma jim niti predstavil in mene zanima, prosim če mi poveste, da bom vedel, kaj za slovensko Vlado in za vas kot ministrico pravičen mir je. Ker verjamem, da in Rusijo zanima kaj pomeni pravičen mir za kandidatko za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, predvsem pa to zanima Ukrajino. In prej je tukaj gospa zunanja ministrica govorila o o tem, kako trenutno poteka nekako tekmovanje med Slovenijo in pa Belorusijo, katero od teh dveh držav bo zasedla ta sedež. Gospa zunanja ministrica, imam vprašanje. Ali menite, da bi bila ta resolucija, ki jo mi predlagamo tukaj v beloruskem parlamentu sprejeta ali zavrnjena? Verjetno odgovor ni potreben, ampak potem vas sprašujem, v čem je razlika med Slovenijo in Belorusijo. V čem je razlika med politiko Vlade Republike Slovenije, ki je proti besedilu in Belorusijo. gospa ministrica, saj ne bodo podprli Belorusije za nestalno članico. Na koncu se bo zgodilo, da nobena od držav ne bo dobila zadostne podpore in bodo pripeljali tretjega kandidata oziroma tretjo kandidatko. Do tega boste vi pripeljali. Bodo pač to naredili. Saj ni imel Lavrov verjetno zastonj ene dolge turneje v Afriki nekaj časa nazaj. In mimogrede, ko se govori o tej zgrešeni politiki, ki jo ima zunanja, zunanji politiki, ki jo ima aktualna Vlada. Saj podatki so zelo zgovorni. Prvih 250 dni bilateralnih srečanj kolega Logarja in vas, se ne da primerjati. Nizozemska, Finska, Španija, Združene države Amerike,

da ne govorim Združene države Amerike, dvakrat, celo državni sekretar je bil tukaj, ampak glejte, to je pač zgrešena zunanja politika aktualne Vlade. In en obraz je za tujino, drug obraz je za Slovenijo oziroma kot dela leva Vlada, to smo videli že včeraj, nekaj so besede, naravovarstveniki, hudi naravovarstveniki za čisto pitno vodo, drugo so dejanja. Včeraj, kakšna ste imeli stališča, ne Levica, ampak Svoboda, kako ste krčevito branili Jankovića glede C-0. Danes eno v Evropi govorite, kako podpiramo Ukrajino in drugo, prvo beseda, drugo dejanje, vaše glasovanje. Tako da, ta en obraz za slovensko javnost, drugi za domačo, ker očitno, to zunanje ministrstvo vodi

Isto zdaj, saj smo za načelno podporo, vse, ampak še vseeno bi pa radi imeli malo priprta vrata pri Putinu, ker veste, da Putin verjetno čez noč ne bo padel, da njegov režim ne bo padel in seveda si puščate priprta vrata. Mimogrede, tudi glasovali ste - kako je že napisala? - mislim, da je bilo lansko leto, pred lanskim glede članstva oziroma približevanja, tako v enem izmed svojih zadnjih glasovanj tudi Tanja Fajon, zdaj slovenska ministrica za zunanje zadeve, glasovala za odložitev kandidature Ukrajine za vstop v Evropsko unijo. In vse te silne vaše besede, to kar je danes je podobno takrat, ko je šel takratni premier Janša v Kijev, kaj je to potrebno, kaj Rusijo provociramo, zakaj se izpostavljamo, je zato, gospa ministrica, ker je Ukrajina za to prosila. Zato, ker je pomoč tako v praktični kot tudi na deklarativni ravni pomembna. In samo vprašanje je, kdo bo danes zadovoljen, da glasovanja ni, ker to pomeni, da je glasovanje že bilo končano negativno na Odboru za zunanje zadeve - govorim o tistih naših sklepih -, kdo bo zadovoljen, da se to ne sprejme. Bo to Rusija ali bo to Ukrajina?

Svoboda):** …postopkovno, bom predlagal, da se tukaj govori o točki, ki je na dnevnem redu, ne pa o II. svetovni vojni. Ker če ste že rekli, da ste zgodovinar, vam lahko tudi povem, da to, kar se dogaja v Ukrajini od leta 2014 ali pa v leta 2022 je popolnoma neprimerljivo s tragedijo II. svetovne vojne, 50 milijoni mrtvih, koncentracijskimi taborišči, holokavstom, genocidom in vsem tem. In če že govorimo o II. svetovni vojni, jaz bi nehal, da ne bomo prišli do tega, zakaj ima Stjepan Bandera, ki je odgovoren za holokavst nad Poljaki, nad Judi, spomenike in ulice v Kijevu in zakaj se v Ukrajini časti 14. SS divizija Galician in ki je pobijala tudi na našem ozemlju. Res,

o zgodovinskih dejstvih, tako da če želite, imate postopkovno. Predlagatelj se je javil k besedi. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Ja saj v bistvu končno drugače povedal kot to, kar govorijo Rusi, tako da še enkrat je potrdil to, da ste proruska stranka, predvsem pa vi izredno proruski poslanec. Podpredsednica, jaz sem rekel, ko je on začel, ker nimam replike, sem jaz rekel, bo zlorabil postopkovni in točno to je naredil. Jaz bi vas prosil, da tega ne dovolite, ker takoj, ko je začel z vsebino, to ni bil noben postopkovni predlog. In ko je rekel, da se naj držimo teme, ja, saj se jo držimo. Jaz sem bral časopisne članke in jih uvrstil, kako bi vi danes govorili, kako bi zgodovina sodila, če bi britanski zunanji minister takrat govoril to, kar danes govori Tanja Fajon. Da je neprimerljivo z II. svetovno vojno to danes pa seveda drži. Takrat ste se baje nemškemu okupatorju upirali, danes pa z ruskim držite. HOT:** Kolega je sicer povedal, da nima replike, vendar je pravilno uporabil postopkovni predlog, tako kot ste vi opozorili, da bi lahko šlo za zlorabo, ampak sem jaz ocenila, da ne gre za zlorabo. Sicer pa zelo ozko ocenjujem proceduralne predloge. In kolega Premk je dejansko povedal vsebinsko v skladu s Poslovnikom. Besedo ima predlagatelj, kolega Janez Janša. Izvolite. Mene veseli, da sem slišal kolega Premka, ker je pač navajal argumente, ki smo jih slišali oziroma izgovore, ki smo jih slišali s strani ruske diplomacije takrat, ko je šla v poln napad na Ukrajino.

Pred nami je predlog resolucije Državnega zbora o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, ki jo je vložila Poslanska skupina SDS in zahtevala še eno izredno sejo in splošno razpravo. Odbor za zunanjo politiko predlagane resolucije ni podprl. Vlada med drugim ocenjuje, da razglasitev Rusije kot države, ki podpira terorizem, ne bi prispevala k umiku ruskih sil z ukrajinskega ozemlja in zaustavitvi agresij. Vojaško agresijo Rusije na Ukrajino najostreje obsojam. Število žrtev civilnega prebivalstva gre v deset tisoč, število padlih in ranjenih vojakov na ukrajinski in ruski strani pa verjetno presega pol milijona. Število mrtvih in ranjenih vojakov se vsak dan povečuje. Med civilnimi žrtvami so tudi otroci. Nepotrebno in grozno. A ne pozabimo na otroške žrtve v Vietnamu, Afganistanu, Iraku, Libiji, Siriji, Jemnu, skupaj morda milijon ljudi. Zakaj? Poleg tega je zaradi grozot vojne zapustilo Ukrajino blizu deset milijonov Ukrajincev, daleč največ v EU, čez milijon pa verjetno tudi v Rusijo. V prvem letu je bil v Ukrajini uničen velik del energetske infrastrukture, del prometne infrastrukture in veliko industrije. Zaradi kombiniranih učinkov izsiljevanja oblika vpoklica civilistov, poškodovanja civilne in vojaške industrije je Ukrajina v zelo nezavidljivem gospodarskem stanju in brez finančne pomoči EU in ZDA, cirka 50 milijard evrov na leto ne more preživeti. Skupne podpore v civilnem in vojaškem segmentu iz ZDA do sedaj že presega 110 milijard dolarjev, podpora iz EU pa že presega 65 milijard evrov. Per kapita delež Slovenije pri podpori Ukrajine je zelo visok. Pri dobavi tankov in oklepnikov, oklepnih vozil je per kapita daleč pred vsemi drugimi donatorji. Obe strani imata svoje vojaške cilje in že več mesecev ni videti pripravljanja za pogajanja, ki bi vodila v prekinitev ognja, kljub številnim resolucijam Združenih narodov, mirovnim posredovanjem Izraela, Turčije, papeža Frančiška, Kitajske, morda še katere države in številnim pozivom k miru razumnikov po svetu in tudi pri nas. Obe strani imata izključujoče pogoje za začetek pogajanj, vključno s predhodno zamenjavo režima. Pozitiven žarek so bilateralna pogajanja za izmenjavo ujetnikov, izvoza žita in pa mogoče zadnja izmenjava komunikacij med ZDA in Rusijo o času in kraju obiska predsednika ZDA v Kijevu. Ne pozabimo, da smo našo osamosvojitev dobili z odločno vojaško akcijo, pa tudi hkratno intenzivno diplomacijo in neposrednim dialogom. Sedaj pa par konkretnih pripomb na predlog resolucije. V EU ni večinske podpore za uvrstitev Rusije med države, ki podpirajo terorizem. Sedem držav je to resolucijo podprlo. Če seštejete prebivalce v teh državah, vidite, da je tega približno 17 % oziroma od tega jih je polovica, od tega je pa Poljska. Niti v naši zakonodaji niti v EU zakonodaji ne obstaja kategorija oziroma seznam držav, ki podpirajo terorizem. Evropska unija ima samo seznam terorističnih organizacij non-tate actors«, skupin posameznikov, ne pa države. ZDA ima seznam držav podpornic terorizma, a Rusije niso uvrstile nanj. Z razglasitvijo Rusije kot podpornice terorizma bi se zmanjšala njena odgovornost za storjene zločine na tujem ozemlju, kot je bilo že rečeno, kot so zločin agresije, zločin proti človeštvu in vojne zločine. Opredelitev Rusije kot teroristične države tudi močno zapira pot k miru in zožuje prostor za pogajanja, saj se navadno s teroristi pač ne pogaja. In zadnje. Ta resolucija nikakor ne bo ustavila agresije ruskega režima, pomeni pa kaznovanje celega ruskega naroda. Zaradi vsega povedanega te resolucije ne bom podprl. Hvala lepa.

času, živimo v letu 2023, v času, ko bi človek pričakoval, da bo na vsa tista grozodejstva, ki smo ji bili priča oziroma je bila priča zgodovina izpred mnogo, ki so pričala o vojnah in grozodejstva, da bomo danes živeli v času za katere si tudi vi prizadevate, torej v času brezogljične družbe, v času miru in svobode. Nenazadnje se prav zato v današnjem času ustanavljajo razni inštituti, potem strateški sveti, ki zoper sovražni govor in tudi stranka ima ime Svoboda. Nekaj kilometrov stran, torej na ozemlju Ukrajine, se pa dogaja nekaj čisto drugega. Tam ni sledu miru in svobode, ampak so sledi ubitih ljudi, krvavih, krvave sledi ubitih ljudi, porušenih mest, stanovanjskih hiš, infrastrukture, 6 tisoč odpeljanih otrok na tako imenovane prevzgojne domove, posilstva in še mnogo več. In tudi na ozemlju Rusije so sledi ubitih tistih ljudi, ki se zoperstavljajo zoper sistem. In slišali smo besedo zunanje ministrice, da definicija terorizem ni pravilna. Preveril sem kaj pomeni definicija turizma, torej uporaba sile proti nedolžnim ljudem za politične namene je terorizem. Ali to našteto, kot sem zdaj povedal, torej kaj se dogaja na ozemlju Ukrajine, ali ni to uporaba sile proti nedolžnim ljudem za politične namene, torej je to terorizem. In nenazadnje govorimo tudi o tem, da ta resolucija ni pravilna, govorimo, da je populistična, govorimo, tudi sam predsednik Vlade je govoril, da smo v politiki enotni in potem Evropski parlament sprejme to resolucijo, sprejmejo tudi nekatere druge države Evropske unije, mi pa ne. Torej, ali smo tu enotni? Ali je sprejeta resolucija Evropskega parlamenta torej populizem? Mislim, da ne. In pričakoval bi tudi to, da torej pred enim letom je zunanja ministrica Tanja Fajon dejala, ko je takratni predsednik Vlade, eden izmed prvih zunanjih predstavnikov diplomacije obiskal Kijev, da to ni v redu, da je bilo potrebno obiskati Moskvo. Čez štiri mesece je Tanja Fajon obiskala Kijev, še po enem letu pa ni obiskala Moskve. In spoštovani, pričakujem na to, da smo dokaj vsi enotni, da vsi obsojamo torej to agresijo, ki se dogaja na ozemlju Ukrajine, da bi tudi tukaj bili enotni, tako kot govori predsednik Vlade o enotnosti znotraj Evropske unije, da bi tudi tukaj v tem hramu demokracije bili enotni. Hvala.

Moram reči, da s težavo poslušam vaše argumente, zakaj ne sprejeti oziroma ta prvi vlak v sprejetju je itak že zamujen, te resolucije, pravno, na pravno nepopolnost predlagane resolucije. Se pravi, govorimo o, želimo sprejeti resolucijo oziroma predlagamo resolucijo o državi, ki krši vse pravne norme na teritorij, na teritoriju ki krši že leta pravne norme na teritoriju svoje države proti nekaterim državljanom, ki krši pravne norme v v drugih državah po Evropi, mi pa se tukaj pogovarjamo, da nimamo pravne osnove, da bi to resolucijo sprejeli. ne morem, ne morem razumeti, še hujše so pa izjave, da je resolucija nepotrebna. Poglejte, mi smo, Slovenija je majhna država, nimamo orožja, nimamo leopardov, nimamo raket, poslali smo par tankov, poslali smo določeno pomoč, poslali smo, kar lahko, ampak mi smo majhni in če ne drugega, vsaj na deklarativni ravni lahko sprejmemo stvari, ki prav zagotovo pomagajo oziroma dajejo nek signal, tako našim državljanom kot državljanom predvsem Ukrajine, pa v končni fazi, če želite, tudi Rusije, da to, kar se počne na ozemlju Ukrajine ni prav mi v tem, v tem času delamo, kot bom rekel v končni fazi kot Slovenci, kot država, ne. Znano je, da smo, da smo na seznamu sovražnih držav, ampak povejte mi, po kakšni logiki je naš promet oziroma uvoz iz Rusije v letu 2022 rekorden, v primerjavi z vsemi ostalimi državami. Naš izvoz iz Rusije, se pravi uvoz v Slovenijo je v letu 2022 napram letu 2021 porastel za 346 %, mi smo rekorderji med vsemi evropskimi državami,

Potem, govora je bilo o enotnosti oziroma o neenotnosti evropskih držav. Dajmo se vrniti na glasovanje 23. novembra, ko je Evropski parlament sprejel resolucijo o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem. Od 705 poslancev, to je vseh poslancev Evropskega parlamenta, je se glasovanja udeležilo 596, to je 84 494 poslancev je glasovalo za resolucijo, to je bilo 82 % vseh prisotnih oziroma 70 % vseh poslancev Evropskega parlamenta, 58 jih je bilo proti, 44 je bilo vzdržanih. Slovenski poslanci iz EPP-ja, gospa Tomc, Zver, gospa Novak iz NSi-ja, gospod Bogovič so glasovali za resolucijo. Zanimivo. Gospa Fajon, vaš nadomestni poslanec, gospod Nemec, gospod Brglez je bil med 9. poslanci vaše politične skupine v Evropski uniji, ki se je tega glasovanja vzdržal. A mi lahko razložite pri zdravi pameti, zakaj? Jovova in Grošelj, to sta pa vaša poslanca v Evropskem parlamentu, se pa tega sploh nista udeležila in sta s tem pokazala, kaj za njih pomeni deklaracija oziroma resolucija o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem. In prosim,

Obstaja spletni portal EU Matrix, ki spremlja glasovanje evropskih poslancev. V letih 2019 do 2021, ko so gledali matrico glasovanj evropskih poslancev v Rusiji,

poslanca LMŠ oziroma kasneje Svobode in SD pa opazno manj, jasno. Se pravi, ti poslanci jasno zaostajajo za povprečje svojih političnih skupin, se pravi, njihova glasovanja zaostajajo za mnenjem njihovih političnih skupin. In zdaj, če se vrnem malo na izjavo gospe ministrice, da bi z uvrstitvijo Ruske federacije na seznam podpornic terorizma kaznovali celoten ruski narod. Kdo pa je država? V osnovi država ima svoj teritorij pa ima svoje državljane in kot je bilo že nekajkrat tukaj rečeno, nekateri državljani očitno podpirajo ta režim oziroma se ne trudijo, da bi bilo kaj drugače. Nekateri državljani Rusije pa očitno, nekateri so to plačali s svojim življenjem, delajo vse, da se ta režim spremeni. Ampak dejstva so, da je na predsedniških volitvah 2018, se pravi štiri leta po zavzetju Krima, je Putin, ki s trdo roko vodi Rusijo, dobil 63-odstotne udeležbe 75 % glasov. Zdaj najbrž ne rabimo diskutirati ali so bile pravične ali ne pravične, ampak številka je toliko velika, da najbrž nek rezultat je, se pravi, del ruskih državljanov podpira Putinov režim. Na volitvah 2021, ko je na parlamentarnih volitvah v Rusiji 2021, ko je bila že vojna, mislim, ko se je veliko govorilo o napadu na Ukrajino, je Putinova Enotna Rusija dobila 50 %. Ima tri, tri, štiri tretjine poslancev v dumi, se pravi, ima podporo določenega dela državljanov. Kot je bilo pa rečeno, nekateri državljani se pa borijo že leta in nekateri so plačali, pa ne bom ponovno našteval, ker so jih že kolegi pred mano, so plačali to svojim življenjem. In jaz sem prepričan, da oni ne bodo imeli težav, če bomo njihovo državo razglasili za podpornico terorizma, ker oni to itak se borijo in vejo, da je temu tako.

za predsednico, za predsednika Ukrajine. Najbrž se še spomnite njegovega obraza, ki se je, bom rekel, praktično pred našimi televizijskimi zasloni spreminjal. Gospod Juščenko,

tako da jaz sem prepričan, da je, da imamo več kot zadosti argumentov in če bi bila volja oziroma enotnost vseh nas, bi, kot je že prej predlagatelj oziroma gospod Janša rekel, v pripravi oziroma v usklajevanju te deklaracije našli skupen jezik in bi to deklaracijo pripravili na ta način, da da bi bila za vse sprejemljiva in da bi dala jasen signal

obiski otrok v sirotišnicah po Sloveniji, glejte, ti otroci ne rabijo fotoshootinge, oni rabijo ljubezen, mir, se pravi, rabijo okoli sebe ljudi, stalno okoli sebe ljudi, ki jim bodo izražali neko varnost. Tako da jaz mislim, da s tem hvalite, kako ste obiskali to sirotišnico, jaz ne vem, če je pietetno, ne najdem druge besede. Tako da glejte, meni je žal, da bo ta razprava pač na koncu izzvenela. Mislim, jaz upam, da državljani to slišijo, pa da si bodo ustvarili neko mnenje. Žal nekega zaključka ne bo, no, ampak kot je bilo rečeno, poglejte, tudi jaz, vas skrbi za ruske državljane, tudi jaz bom pač po tej razpravi ostal državljan Slovenije s črnim madežem, da Slovenija kot taka

Kot zadnji dobi besedo še kolega Franc Breznik. Izvoli. Najlepša hvala. Test vrednot, ali smo za vrednote Konrada Adenauerja, Schumanna, de Gasperija, morda Helmuta Kohla ali smo za vrednote Josipa Broza Tita, Stalina in ostalih, ki so uničevali človeštvo, ki so zagrešili številne zločine, predvsem svojem narodu, ki so imeli v svojem sistemu tajne politične policije, je danes seveda na tnalu. Eno je terorizem, drugo so vojaške agresije, kjer kasneje mednarodno kazensko pravo, v kolikor se ustanovi sodišče, ugotavlja te zločine. Terorizem je popolnoma nekaj drugače. Ruski režim pod Putinom od leta 2000 sistematično krši človekove pravice in vzpostavlja tudi v tujih državah podpira in vzpostavlja s pomočjo terorističnih orožij in terorističnih dejanj, lahko bi rekel, nove režime. In to je zaznalo, lahko bi rekel, parlament in to je tudi v resoluciji Evropskega parlamenta. Zelo zanimivo je, da v predzadnjem stavku ta resolucija govori o tem, da nikoli niso bili kaznovani zločini nekdanje Sovjetske zveze in zaradi tega se je vse to vrnilo, da Putin po tistem, ko je odšel v Watrburgu(?) s svojo družino iz Nemčije leta 90. devetdeset, nikoli ni oprostil tega, da se je velika Sovjetska zveza, lahko bi rekel, sesedla dobesedno. Sedaj pa vas sprašujem, ministrica za zunanje zadeve, ali Viktor Juščenko, ki je bil zastrupljen z dioksinom zato, ker ni bil naklonjen Putinovem režimu, ali je to teroristično dejanje? Tu ni šlo za Ukrajino. To je šlo za ukrajinskega nekdanjega predsednika leta 2004, deset let, preden je Putinov režim zasedel Krim. Dioksin. Tukaj imate Borisa Nemcova, v 90. letih je bil torej Nemcev politična zvezda mladih reformatorjev, postsovjetske Rusije, imate politika, ki je bil del opozicije, že davno je pod rušo. Tukaj imate novinarje, številne novinarke. Tukaj imate zastrupitev z radioaktivnim izotopom Polonij 210, brutalna zastrupitev. In še pomembna zadeva, najbolj pomembno je, da je vdova Litvenka začela proces na Evropskem sodišču za človekove pravice, ta proces dobila, obsojena sta bila Putinova dva, lahko bi rekel sodelavca in v samem judikatu Evropskega sodišča za človekove pravice piše, da je bil naredbodajalec Putinov režim. Tega slovenska javnost po vsej verjetnosti ni slišala. Sedaj pa Putinove žrtve, dolg seznam, postaja daljši, seveda bom navedel kasneje tudi vire.

Potem Sergeja Krivova, 63, visokega ruskega diplomata so umorili v Združenih državah Amerike in tako naprej. Potem Karlova, ruskega veleposlanika v Turčiji in tako naprej. To so samo veleposlaniki. Zdaj pa gremo na leto 2000, spoštovana ministrica. Bila ste novinarka, pravite, da ste bili neodvisna novinarka, zdaj ste naenkrat predsednica celo stranke, ki je najbolj dolgo obvladala medij, v katerem ste bili novinarka. Leta 2000 samo umori novinarjev, 10. februar Ljudmila Zamanova - umor, Artom Borjovik iz založbe Oleg Polukljev, Boris Gašev, Igor Domnikov - Novaja gazeta Moskva, torej predstavnik tega časnika, s kladivom so ga dobesedno mu glavo razmesarili in tako naprej. Poglejte, tu je, tu so seznami vsako leto vsaj 20 novinarjev, ki so bili umorjeni, vsako leto, govorim od leta 2000 konstantno so bili umorjeni vsi novinarji. Torej, tukaj gre za teroristična dejanja zoper svoje državljane, zoper neodvisne novinarje in vi tega ne priznavate, to niso teroristična dejanja. Govorite, zelo zanimivo, da je Romunija, romunski parlament ali odbor za zunanje zadeve ruskega parlamenta,

Pred javnostjo ga je vprašal, ali bo podprl točno to resolucijo glede priznavanja /nerazumljivo/. Bil je tiho, zato ker ima manjšinsko vlado. In kaj mislite, katera stranka ima 103 poslance v romunskem parlamentu? sestrska stranka naše predsednice vlade, evropskih socialistov in seveda socialistična, nekdanja stranka, ki prihaja iz totalitarnega režima, ki se naj bi preusmerila v tako imenovano socialno čutečo stranko. o čem so govorili evropski poslanci na razpravah. O državnem terorizmu. Danes sem na začetku te seje v stališču citiral, citiral sem predsednika Evropskega sveta, ki je, ki je to povedal. Govorili so o državnem terorizmu in ta državni terorizem ni omejen samo sedaj na agresijo in na teroristična dejanja zoper civiliste, posilstva, mučenja, celo postavljanja civilistov, živi zid na obrambno linijo, zastraševanje z jedrskim orožjem, celo postavitev živega ščita v sami jedrski elektrarni, največji v Evropi, v Zaporožju, potem humanitarna katastrofa, kršenje pomorskega prava, ko so lahko bi rekel, delali vse, da s črno morskih pristanišč niso mogli odpluti ladje z žitom celo za Afriko, s tem so povzročali dodatno lakoto v Afriki in tako naprej. Vse to vi ne zaznavate za turistična dejanja. Ampak zakaj je takšen problem pri ščitenju ali pa pri prepoznavanju državnega turizma? Ja, tega seveda nisem mogel ugotavljati od zadnje seje do danes, ampak lahko ugotavljam samo eno iztočnico. Zato, ker Vlada, spoštovani državljani in državljanke, Vlada, ki je podprla pogreb z vojaškimi častmi Janeza Zemljariča, nekdanjega visokega predstavnika Udbe, celo njihovega šefa med leti 1974-1980, ki je izvrševal državni terorizem nekdanje totalitarne tvorbe Jugoslavije, seveda težko danes brani sestrsko državo, kjer so si pripenjali medalje, hodili na, lahko bi rekel, tedenske obiske in to je seveda v nasprotju s tem, kar so počeli in kako so glasovali na posvetu na Vladi. Jaz sem predgovor napisal v tej knjigi Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča. Za slovensko javnost, ki jo imamo med kolegi, tudi zgodovinarje, pa naj iz te knjige, kar sem zapisal, preberem, da boste vedeli, kaj je bil državni terorizem. Janez Zemljarič, ki je v svojem mandatu organiziral bombni napad na Narodni dom v Miklavčevem Velikovcu 1973 leta. Janez Zemljarič je organiziral bombni napad na pisarno koroškega Heimatdiensta. Janez Zemljarič je organiziral serijo manjših bombnih napadov na avstrijske pravosodne organe 1. julija 1974, 31. avgusta 1974, 8. septembra 1974, januarja 1975, aprila 1975, ki so imeli za cilj zastraševanje. Janez Zemljarič je leta 1976 organiziral bombni napad na spomenik Hansa Steiner na Velikovcu, 1976 bombni napad na partizanski spomenik v Komel, 1976 leta bombni napad na železniški progi Celovec-Pliberk, 1977 leta bombni napad na železniški most pri Kapli ob Dravi, 1977 leta bombni napad na železniški progi Celovec-Dunaj kraju pri kraju Ratzendorf, bombni napad na spomenik v kraju Škocjan v Podjuni, bombni napad 1977 leta v Pliberku na daljnovod in tako naprej. Vse to sta opisala

To je samo nekaj primerov. V knjigi je načrt, koga bo vse sledila. Janez Zemljarič se strinja, da sledijo Borisu Pahorju, svetovno znanemu pisatelju. rekel številnim Slovencem, jih maltretirajo, pasifizcirajo in nekatere tudi likvidirajo, knjige, načrt, da morajo proti hrvaškemu migrantu, ki je nosil orožje na grobove svojih pobitih borcev, čez tri mesece je bil Nikica Martinović ubit sredi Celovca. In tako naprej, da ne razlagam. Gre za ščitenje enega državnega turizma in drugega državnega turizma, oba pa izhajata iz tako imenovanih tretjega totalitarizma. In tu je problem.

v vsem tem času je preganjal, tukaj napišem, Zemljarič in njegove sodelavce ter politični sopotniki so desetletja preganjali, maltretirali in tudi likvidirali. V imenu utopične ideologije so to počeli zaradi tega, ker so njihove žrtve pisale in izdajale besedila z naslovi Klic s Triglava, Pod slovensko državo, Sij slovenske svobode, Slovenska država, Zavarovanje slovenske suverenosti. Danes se ti krvniki slovenstva, ki so z vsemi sredstvi desetletja onemogočali slovensko suverenost in državno samobitnost, svobodno in ponosno sprehajajo po slovenskih ulicah, prejemajo privilegirane pokojnine, imenovani so ob častne občane in po njih so imenovane nekatere ulice in trgi v državi, nekateri pa so bili celo predsedniki države, ki si nikdar niso želeli Slovenije. Skozi to knjigo, ki ima preverljiv zapis, Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča, kot tudi pri ostalih avtorjih, delih, lahko prepoznamo na kakšen način so slovensko državnost razumeli in udejanjali skozi svoje delo Janez Zemljarič, Milan Kučan, Janez Stanovnik, Danilo Turk in ostali. To je zgodba in zaradi tega državnega terorizma, ki ga je počela bivša država, in ki nikoli ni bil sankcioniran, ko so bili nacisti v Nürnbergu, se danes brani Putinov režim, predvsem njegova teroristična dejanja, ki so trajala več kot 20 let, in ki so pripeljala do tega zadnjega dejanja, grozovite vojne v Ukrajini. Nekaznovanje komunističnih zločinov in dekomunizacija dela evropske družbe, zaradi tega tako ponosno razlaga, da je Romunija to sprejela, kjer imajo socialisti večino, da je bila proti taki resoluciji in to, glejte, to niso vrednote, spoštovana ministrica, Konrada Adenauerja, De Gasperija, Monneta in Schumana, očetu Evropske unije s svojim vrednostnim sistemom, ki ga zastopate, z Vlado, ki jo zastopati, tja ne sodite. In zgodovina in vsi tisti, ki bodo magnetograme brali, Državnega zbora, ki bodo brali arhiv Državnega zbora, se bodo lahko o tem prepričali. Lepo, zgodovina bo sodila, sami se boste obsodili in sami branite nekaj kar je neobranljivo. Slej kot prej, kot recimo naslednja resolucija, ki bo prišla po vsej / nerazumljivo/

celo na frontni črti, ko sem se pogovarjal z Ukrajinci, sem stal tudi pri spomenikom holodomora, ki je nenazadnje, ne boste verjeli, čisto zraven Ministrstva za zunanje zadeve Ukrajine, poleg zida, vseh žrtev od leta 2014, z vsemi slikami. In tudi tista resolucija govori, čaka že, da jo obsodijo, torej genocid nad Ukrajinci, lahko bi rekel, rabi svoj čas. Sprejema se že skoraj 90 let, in enkrat bo ta čas prišel. Prišli bodo ljudje, ki bodo imeli moralno dolžnost, da to potrdijo. In ravno tu je ta problem. Problem je, da če izideš, če imaš svoje botre, politične botre v režimu, ki je državni terorizem spodbujala, ki jih je državni terorizem držav na oblasti, kot je držal državni terorizem gospoda Putina in nekaj njegovih oligarhov na oblasti, potem imaš seveda vedno zadržke, iščeš vse mogoče izgovore, mešaš terorizem z Rimskim statutom. Rimski statut ima svojo posebnost, terorizem pa ima svoja dejanja. Če bi bilo to tako, potem bi recimo nekatere dokumente Evropske unije, unije, ki se tičejo terorizma, terorističnih držav in vsega ostalega, preprosto ukinili, ko je bil sprejet leta 2002 Rimski statut, in ko je bilo osnovano stalno Mednarodno kazensko sodišče v Haagu. Ali gre za nepoznavanje mednarodnega kazenskega prava s strani ministrice, njenega kabineta ali gre za kaj drugega, ne vem, je pa dejstvo samo eno, če si Janeza Zemljariča pokopal in glasoval na vladi za ta pogreb z vojaškimi častmi, potem so tvoje vrednote (nadaljevanje) vrednot Evropske unije, daleč stran od ustanovnih očetov Evropske unije in daleč stran od vrednot civiliziranih narodov, si na poti v barbarstvo. Najlepša hvala. Hvala. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja predloga resolucije. Najprej ima besedo predstavnica Vlade gospa Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve. Ne želite?

zdaj si manj časa privoščila, pa bom še ob koncu na kaj odgovorila. Najprej bi zaenkrat res še enkrat vse opozorila, da po mednarodnem humanitarnem pravu v času vojne terorizem ne obstaja. Obstaja zločin širjenja terorja med civilnim prebivalstvom, kar je kvalificirano kot vojni zločin. O tem tudi ne razsojamo države članice, o agresiji, zločinih proti človečnosti, kršenju človekovih pravic. O tem bodo, kot rečeno, v procesih razsojala sodišča, ki se jim je Slovenija ravno s tem namenom tudi pridružila. Mislim, da to danes ponavljam že večkrat, zdaj še enkrat. Slovenska Vlada od vsega začetka najostreje obsoja rusko agresijo v Ukrajini. Sprevržena dejanja ruskih agresorjev razumemo kot zločin proti človečnosti, torej dejanja ruskega režima v Ukrajini razumemo kot zločin proti človečnosti in tu ni dvoma. Bistvo ravno skupnega močnega nastopanja tako slovenske politike kot politike znotraj Evropske unije, držav članic je v tem, da si z vsemi močmi in enotno prizadevamo za vzpostavitev pravnega okvirja, ki bo omogočil pregon, neodvisno in pravično sojenje agresorjem in vojnim zločincem. In to je naša skupna odgovornost in naša skupna odgovornost je, da tudi gledamo vnaprej na obdobje po koncu vojne. Zdaj, spraševali ste me, kakšen je pravičen mir. Mislim, da je bil kolega oziroma poslanec Mahnič, ki ga ni več v dvorani … / nemir evropske zadeve):** Poslanec Mahnič, vi ste mi, poslanec Mahnič, pa si bom dovolila reči, prej ste mi očitali, da sem komunistka, fašistka. To so zelo resne obsodbe, pa nisem mislila tega tudi odpirati, ampak mislim, da so to tako resne obsodbe, da bomo mogli drugače nasloviti to. Vi si lahko privoščite v tej dvorani očitno čisto vse. Jaz bi pa vašega šefa, pa če sem jaz komunistka, fašistka, kot pravite, pa vaš šef, bivši komunist, vseeno prosila, da se z mladimi poslanci mogoče malce resno dogovorite, kako delati, da boste spoštljivo nastopali tudi v tej dvorani, ker ste zgled slovenski javnosti. Kakšen je torej pravičen mir? Jaz mislim, da bo Ukrajina sama nazadnje presodila, kakšen je pravičen mir. Mogoče se to enostavno sliši, ampak mir mora biti predvsem sprejemljiv za Ukrajino. In pravičen mir je tisti mir, ki temelji na mednarodnem pravu, spoštuje tudi pogodbo Združenih narodov, vse mednarodne konvencije, ki jih poznamo. In, a veste, ko smo v Generalni skupščini Združenih narodov glasovali nazadnje o deklaraciji, 141 držav jo je podprlo, je tudi Rusija glasovala proti temu delu, ki piše o pravičnem miru - zelo logično zakaj. Zdaj, ni miru, če ni zadoščeno tudi ugotavljanju, kdo je kriv za ta hudodelstva, za najhujše vojne zločine. In mi bomo tu vztrajali, da bodo o tem razsojala sodišča. Veste tudi, da poteka razprava o oblikovanju posebnega sodišča. Znotraj Evropske unije še ni povsem soglasje, kakšno to bo, za nas je ključno, da bodo organi pregona, pravosodni sistemi delovali in da bomo lahko skupaj iskali, preganjali tudi najhujše zločine, kar se danes dogaja v Ukrajini. – 16.35** (nadaljevanje) konec razprave, res pa, poslanec Mahnič, jaz mislim, da imamo danes vsi veliko odgovornost v tej dvorani. To kar počnete s to razpravo je dejansko skrajno neodgovorno ravnanje in res ni nivo na katerega bi se jaz želela spuščati. Mi se pogovarjamo o grozljivi vojni v Ukrajini, pogovarjamo se o številnih civilnih žrtvah, žrtvah med otroki, med ženskami, pogovarjamo se o uničeni civilni infrastrukturi in o tem, kako bo Slovenija Ukrajini stala ob strani in ji pomagala. To je namen te razprave, da je slovenska politika čim bolj poenotena, kot je poenotena Evropska unija, ki sprejema sankcije, ker je to naša skupna odgovornost. V Sloveniji se zavedamo, kaj pomeni mednarodni red, mednarodno pravo in jaz sem prepričana, to je tudi v naši Ustavi, da bomo k temu zavezani vsi, ker je to skupna odgovornost nenazadnje tudi tega parlamenta. Zato bi vas še enkrat pozvala, da ne vnašate razdora, nemira ali nekega poskusa neenotnosti v slovenski politični prostor, ker, še enkrat, vsi se jasno zavedamo, kdo je agresor in kdo je žrtev v tej vojni, agresor je Rusija, ponavljam, žrtev je Ukrajina. Hvala. Žan Mahnič, postopkovno. **ŽAN MAHNIČ (PS SDS):** Ja, podpredsednik, jaz bi samo prosil, da zunanjo ministrico opozorite, naj ne laže oziroma zavaja. Hvala bogu, imamo magnetogram. Moj je že napisan, dal sem »Control F« in napisal »fašis«, štirikrat je bila uporabljena ta beseda danes, enkrat s strani gospe Grgurevič, trikrat z moje strani in niti enkrat se ni nanašala na zunanjo ministrico. Tako da jaz res ne vem kje je ona slišala, da sem jo označil za fašistko. Poglejte si, gospa, magnetogram in boste videla, da nisem o vas govoril, res pa je, da sem rekel, da očitno ta vaša neuvrščenost izhaja še iz vaše predhodnice in citiral gospoda Koprivca, ki je dejal, da ste Socialni demokrati ponosni nasledniki Zveze komunistov. To je bilo vse, tako da prosim, gospa, ne zavajati, ne da me ni v dvorani, ko sem, niti ne, da sem vas označil za nekaj, kar vas nisem. Tako da, bi prosil za korektnost, no, in tudi podpredsednik, da jo opozorite. mislim, da ste jo sami opozorili, tako da, postopkovno zaključujemo. Gremo še na besedo, ki jo ima predstavnik predlagatelja. Gospod Janez Janša ima besedo. hvala še enkrat za besedo. Zdaj, v tej razpravi moram reči, da mi je žal, da smo mi to resolucijo vložili. Na nek način smo pričakovali pač malo disonance, nismo pa pričakovali, da bo vladna koalicija glasovala proti. to, mogoče smo preveč naivni, ampak v sanjah jaz nisem verjel, da bo vladna koalicija glasovala proti takšni resoluciji. Edino sporočilo, ki bo šlo iz tega prostora v mednarodni prostor bo, da slovenski parlament ni podprl te resolucije,. Če bi jo pa podprl, je bilo pa edino sporočilo, da jo je podprl. Noben ne bo poslušal ali pa prevajal tega, kar mi tukaj povemo, ne, je pa seveda to pomembno za domačo javnost, tako da bo treba na nekatere stvari, ki so bile rečene, odgovoriti, ampak kar se tiče položaja Slovenije v mednarodnem prostoru, je sporočilo samo eno. Se pravi, slovenski parlament ni podprl predloga resolucije o uvrstitvi Ruske federacije, države, ki podpirajo terorizem, političnega akta, ne pravnega akta. Vi tukaj skozi govorite o nekem pravnem aktu, o nekem pravnem okviru, o tem, da ni pravne podlage. Slovenski parlament ima pravno podlago, da sprejme kakršnokoli resolucijo in to je politično sporočilo in to sporočilo iz tega prostora bo še še posebej opaženo v dveh državah, v Rusiji in v Ukrajini, in kaj mislite, v kateri državi bodo bolj veseli tega sporočila, da slovenski parlament te resolucije ni podprl? Mislite, da bo to, ali bo to Ukrajina ali bo to Rusija? Bodo veseli v Kijevu ali bodo veseli v Moskvi? Je tu kakšna dilema glede odgovora? In kot že rečeno, to ne bo,

pokazala, da tukaj ne gre za vejice pa za, ne vem, mnenje pravno zakonodajne službe ali mora biti naslov tak ali drugačen, ampak da gre vseeno za nekaj več. Tukaj so razlike, spoštovani kolegice in kolegi. In te razlike seveda niso samo danes, so neke razlike, so neke razlike v vrednotah, v moralnem kompasu, če hočete, zaradi katerih imamo takšen rezultat. In ne zdaj nas obtoževati, da mi delimo. In ko smo že pri teh resolucijah, jaz sem prej vprašal zunanjo ministrico, kdaj je kateri parlament katere druge članice države Evropske unije zavrnil takšno resolucijo in je bilo rečeno, Romunija, romunski parlament je to naredil. Mi smo zdajle eno uro pa pol iskali kakršenkoli podatek o tem in ga ni nikjer. Je samo zabeležka oziroma je veliko vesti za srečanja med predsednikom vlade Ukrajine Denisom Šmihalom in romunskim predsednikom vlade, kjer ga je Denis Šmihal pozval, naj Ukrajina sprejme takšno resolucijo. Predsednik vlade Romunije pa ni odgovoril. Da bi pa romunski parlament kdaj zavrnil takšno resolucijo, pa tega podatka nismo našli. Torej, predlagam, da nam poveste, katerega dne je bilo to in kdaj ali pa se opravičite za laž.

je kolegica, ki trenutno opravlja funkcijo predsednice parlamenta, rekla, da mi podpiramo Putina, da jaz podpiram Putina, da sem ga celo poklical. In je citirala nekega tujega pisca, hkrati se je pa zunanja ministrica pritoževala nad nastopi nekaterih mojih poslanskih kolegov, je rekla, da trgajo citate iz konteksta. mislim, da je to, kar sem prej navedel je bilo edino trganje nekega citata iz konteksta, čeprav ne vem pravzaprav kaj je hotela povedati s tem, da jaz podpiram Putin. Jaz lahko samo še dodam, da če greste danes v Kijev, tam najdete poštarje Tanje Fajon pa Urške Klakočar Zupančič, visijo povsod kot tiste prve, ki so obiskali Ukrajino, približno tako je to v, bom rekel, sozvočju. kar se tiče pomoči v Ukrajini. Zdaj to, da Slovenija pomaga v Ukrajini in Slovenija je Ukrajini pomagala ne najbolj, kot smo slišali, ampak je pomagala po svojih močeh, dalo bi se mogoče še bolj, ampak sigurno nismo med zadnjimi. Se pravi, kar se tiče slovenske pomoči v Ukrajini nas ni treba biti sram. Je pa seveda večino tega, kar ste tukaj navajali, pomoč, ki jo je bodisi dala bodisi formalno odobrila še Vlada, v kateri vi niste bili, se pravi naša Vlada. Pa še nekaj dolgov imate, kar se tiče izpolnjevanja tistih zavez. Je pa bilo dodano še kaj in kar se tega tiče, nas ni treba biti sram. Vendar pa to, da Ukrajini pomagamo, ni argument za to, da se ta resolucija zavrne. Kvečjemu gre to skupaj. In jaz res ne razumem tega intelekta, ki to sooča kot dve nasprotni dejanji, češ, ker pomagamo nam tega ni treba. Ravno zato, ker pomagamo Ukrajini, jim pomagajmo tudi politično s takšnimi dejanji. Ampak tukaj so pač neki problemi, bom rekel, so neki vsadki, so neke vrednotne razlike zaradi katerih pač so

rekel, je nek vpliven član Socialnih demokratov in nekdanji predsednik rekel naslednje

Gospod Kučan je rekel takole, na vprašanje, kdo je kriv za vojno, Rusija ali Ukrajina, je rekel, citiram, nič ne trgam iz konteksta, je objavljeno povsod: »Pri taki stvari so krivde vedno deljene, deljene v smislu, da niso našli načina, da se pogovorijo o teh stvareh«. Ja, super, ne. Rusija napade Ukrajino, zasede velik del njenega ozemlja, naj potem pa nekdo modruje, zakaj se pa niste usedli pa se pogovorili. zelo podobna je bila reakcija gospe Fajonove nekaj dni kasneje, ko smo šli s to prvo delegacijo v Kijev. Medtem ko je bila podpora celotnega demokratičnega sveta tistemu obisku nesporna, bom rekel, nedeljiva, brez kakšnih čel, Evropa, v najboljši luči so bile naslovnice, je gospa Fajonova rekla: »Slišati pa je, in delim te kritike«, ne vem kje je to slišala, ker pač ostali tega nismo, »da je današnji odhod predsednika vlade tvegana poteza, lahko celo nevarna poteza in neusklajena z institucijami«, kako je to vedela, »da gre za farso, na eni strani mogoče tudi za solidarnost in pogum ampak predvsem za farso«. celoten demokratični zahodni svet je to pozdravil kot dejanje, ki dejansko pač trga to izolacijo Ukrajine po začetku agresije, agresije, za gospo Fajonovo, ki zdaj pravi, da je velika prijateljica Ukrajine, pa je bila to farsa. In seveda to ni bila edina stvar. Zdaj, ne, kolegi so pač citirali še mnoge druge stvari in ko to damo na kup, potem vidimo, da ne gre samo za vejice, pa za ime, dokumente, da gre pač za neko nekaj globljega. Kar se sicer skriva, kjer se govori o nemško-francoskem vlaku, jedrni Evropi in tako naprej, pač kaže nek obraz, ker je večinska politika taka, ampak v ozadju so pa če-ji. In ti če-ji se kažejo v naslednjih izjavah. Tanja Fajon, zunanja ministrica Slovenije: »Z uvrstitvijo Rusije na seznam podpisnic terorizma bi kaznovali celoten ruski narod. To je zgolj prilivanje olja na ogenj«. Zdaj govorite o tem, kako moramo biti enotni z drugimi, zdaj, takšna stališča so zavzele vse institucije, mednarodne povezave, v katerih smo, od Nata do Evropske unije, parlamentarne skupščine, Sveta Evrope, zveze odborov za evropsko politiko, evropskih parlamentov in tako naprej, ampak za našo zunanjo ministrico je to prilivanje olja na ogenj. Zdaj kdo ruši to enotnost, ali tisti, ki hkrati z vsemi ostalimi institucijami delamo isto, ali tisti, ki pravi, da je to prilivanje olja na ogenj? kdo ruši to enotnost? Ali pa Številne evropske države so omejile potovanje ruskih državljanov na podlagi turističnih vizumov, kjer kdo potuje. Ne potujejo tisti, ki jih mobilizirajo za topovsko hrano, v Ukrajino potujejo, predvsem potuje iz Rusije predvsem 3 milijone in še nekaj članov stranke gospoda Putina Združena Rusija, ker je to elita, ki ima denar, ki sploh lahko potuje. Med to elito so tudi takšni, ki so pač nasprotovali Putinu, niso zaželeni, so šli ven na začetku, ne, tisti, ki pa hodijo ven in se vračajo nazaj, se pravi, tisti, ki potujejo, so pa del te elite.

vesti, Fajonova, ni za omejitev ruskih vizumov, ker bi ruski narod spet kaznovali. Ne potuje ruski narod, potuje en tanek sloj ruske elite in potuje v tem smislu, da hodi v Evropo in se vrača nazaj, lahko zgolj tisti, ki Putina podpira, ne tisti, ki mu nasprotuje. Tisti ostane tukaj in jo lahko zaprosi za azil in tako naprej. No, in potem naslednja takšna izjava zunanje ministrice, »to zaostrovanje razmer, posledično tudi prošnje Ukrajine oziroma pogovori Ukrajine za članstvo v zvezi Nato so zelo zaskrbljujoči«, je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki meni, da bi bilo veliko varnostno tveganje, če bi se zveza Nato odločala o sprejemu Ukrajine v članstvu. Itak se Zveza Nato ne odloča o tem, da bo zdaj sprejelo Ukrajino v članstvo, ampak ta stavek, »to zaostrovanje razmer«, se pravi, to da Ukrajina, ki je napadena, kjer ljudje umirajo, ker agresor bombardira stanovanjska naselja in infrastrukturne objekte, da ta žrtev vidi konec tega trpljenja in večjo svojo varnost v članstvu v Natu, to je za našo zunanjo ministrico zaostrovanje razmer. Mislim, kje je tukaj kak humanizem pa sočutje, res. predstavljajte si, da bi Slovenija, ko je bila napadena, potem ko smo razglasili samostojno državo, zaprosila za članstvo v Natu, pa da bi nekdo rekel, da je to zaostrovanje razmer. Kako bi nanj gledali, kot nekoga, ki nam hoče pomagati, ali kot nekoga, ki človeka, ki se utaplja, še dodatno potiska pod vodo. In seveda potem ta izjava, ki je bila sicer danes že trikrat omenjena, pa tudi odgovarjanja s strani zunanje ministrice, vseeno, mislim, zasluži, da se osvetli še z enega drugega vidika. Slovenska zunanja ministrica ne vidi stabilnosti v Evropi brez Rusije. Velikanski naslov s sliko. Kje mislite, kje? Pas, glavni ruski mediji. izjava, če bi bila to izjava, ki ne bi bila naklonjena Rusiji, verjetno ne bi bila objavljena na prvih straneh medija v državi, ki popolnoma nadzira medijski prostor. Se pravi, Rusija je to razumela kot podporo temu kar počnejo. Zdaj, kolega Mahnič je to prej nazorno postal v nek drug zgodovinski kontekst in karikiral. Upam, da ste vsaj tisto razumeli, če ne razumete, zakaj je bila ta izjava sporna. Samo po sebi reči, seveda nekoč v prihodnosti, ko bo Rusija imela demokratično vlado, predsednika, izpolnjevala vse ukrepe in tako naprej, jo je potrebno vključiti v evropsko varnostno arhitekturo. Nič narobe s tem. Taka izjava bi morala biti dana po razpadu Sovjetske zveze, zahod bi se moral več ukvarjati z Rusijo, jo ne spuščati v G8 pa ostale povezave in se delati, kot da je to normalna država brez dekomunizacije in uvajanja evropskih standardov, pa bi bilo to drugače, ampak dati pa tako izjavo dejansko v približno takšnem času, kot je bil takrat, ko sta si nacistična Nemčija pa Stalinova Sovjetska zveza razdelili Poljsko, je pa to sporno. pa to absolutno sporno. In tako je bilo tudi razumljeno povsod, razen seveda v Moskvi. Za Moskvo je bilo to super. No, in seveda,

predsednik vlade, dr. Robert Golob, citat: "Danes bo z nami predsednik Zelenski. Pri vsakem mirovnem načrtu je temelj, pripravljenost obeh strani. Bojim se, da se obe strani pripravljata na zaostritev vojaških spopadov." To ne more biti dobra popotnica za mirovniški načrt. taka mirovniška izjava dejansko v tem praktičnem kontekstu, ne, je pa to izjava, ki pravi, sta dve sprti strani približno enako odgovorni za zadevo, nobena ni pripravljena na namero, obe se pripravljata na zaostritev vojaških spopadov in to ni dobro. Tako kot je bilo pa pač v tem času to rečeno, je pa to sporna izjava in je bila kot takšna tudi razumljena, saj potem je bilo še pet, šest objav, ki so to popravljale, pa jih je napisal državni sekretar Vovk v veliki paniki, ampak seveda to ni bilo vse. Tej izjavi je sledila izjava gospoda Goloba, ki je bila kasneje seveda tudi nekako popravljena, ker je rekel, da Slovenija zaenkrat Ukrajini ne bo več pomagala z orožjem, naj to še malo drugi delajo in tako naprej. Seveda čez deset minut je poslanec vladne koalicije, gospod Kordiš, ki so ga danes nekam zaprli, da se nič ne oglaša, moram reči, da ga prav pogrešamo, ker bi bila ta diskotomija bolj jasna, to zelo pozdravil. Končno je napisal, ne, končno je tudi predsednik Vlade na isti naši liniji. Več orožja v Ukrajini ogroža mir. genialno, to me spominja na tisto izjavo, ki jo je podpisal tudi en od predhodnik gospe Fajonove na čelu te iste stranke, februarja leta 1991, famozna Deklaracija za mir, kjer je pisalo, da Slovenija ne potrebuje vojske. Smo proti temu, da se JLA oborožuje. JLA je bila itak oborožena do zob, ampak tudi Slovenija se ne sme in to je bilo dva meseca po plebiscitu, nekaj mesecev preden so nas napadli. genialno, bom rekel, ista podobnost oziroma zelo podobno skoraj ista stvar. In potem pridemo do te famozne izjave, rekel, intelektualnega koncentrata, bom rekel, slovenske levice pred nekaj tedni, podpisniki Milan Kučan, Danilo Türk, Spomenka Hribar, Niko Toš, Uroš Lipušček, Miroslav Gregorič, glejte, no, in še mnogi drugi, ki so aprila lani slavili, slavili s tistimi, ki so, mislim, da so na volitvah poleg glasov dobili tudi še kaj drugega. In tej izjavi sta dejansko agresor in žrtev izenačeni, pa še neke neprimerne zgodovinske primerjave so noter, zaradi česar je potem veleposlaništvo Nemčije, ker je tam pisalo, da se je pač po nemarnem omenjalo Willija Brandta in tako naprej, organiziralo odgovor, edinstven odgovor v diplomatski zgodovini samostojne Slovenije, kjer so ambasadorji držav članic Evropske unije in Velike Britanije odgovorili na to pismo. Zdaj takšne klofute, takšne diplomatske klofute še nikoli v nobeni državi članici Evropske unije ni bilo. Vse živo ste govorili o Poljski, o Madžarski, zdaj takšne reakcije s strani celotnega evropskega diplomatskega zbora še nikoli ni bil. In vi govorite o tem, da mi rušimo enotnost. Tukaj so pa, bi rekel, na prvih mestih podpisani ljudje, ki so bili v vaših volilnih štabih lani aprila. zdaj imamo tukaj gospo Fajon. Septembra lanskega leta, ki je da izjavo, ki je

za mir, zunanja ministrica se zavzema za mir, a se zaveda, da ni pripravljenosti na nobeni strani, da sedeta za pogajalsko mizo. Se pravi, imamo spet 2 sprti strani, obe sta enaki, pa se nočeta pogajati. Zdaj ob tem je treba povedati gospe zunanji ministrici, pa tudi vsem ostalim, ki zdaj pišejo podobno ali pa govorijo podobno, da se je bila Ukrajina pripravljena pogajati, da je bila Ukrajina pripravljena celo pristati na prekinitev ognja v času, ko je ruska agresija zavzemala več ozemlja, kot ga ima danes, to so bili tisti prvi tedni za biti ali »nebiti« in se je pogajala, saj so, mislim, da trikrat ali štirikrat so sedeli skupaj, verjetno se še vsi spomnite, da je bil potem odkrit celo ruski agent v ukrajinski delegaciji, kar je zelo odmevalo, ampak, na tistih pogajanjih je Rusija zahtevala brezpogojno kapitulacijo Ukrajine. So rekli, ja, smo za prekinitev ognja, če se Ukrajina vda. To ni prekinitev ognja. Prekinitev ognja je prenehanje vseh sovražnosti in se potem naprej pogovarjaš. Takrat ni bilo ne gospe Fajonove, ne gospoda Kučana, ne gospoda Türka, ki bi obsodil Rusijo, ki ni za prekinitev ognja. Takrat pa ni bilo dveh sprtih strani, takrat je bilo pa vse tiho. Še več, v

nekateri naredili tisto, kar smo mislili, da je v skladu z našim moralnim kompasom in prav, in potem, ko je bilo že jasno, da se, da se ta kompas evropske politike obrača, je naša zunanja ministrica, ki takrat še ni bila zunanja ministrica, je pa aspirirala na to funkcijo, napisala naslednje, »Predsednik Vlade brez mandata Državnega zbora, posvetovanj in mimo diplomatske prakse znova enostransko ogroža interes Slovenije in tvega konflikt z vojaško in jedrsko velesilo.« Torej z Rusko federacijo. Janševo vojno v Ukrajini znova izkorišča za volilno kampanjo, čemur ostro nasprotujem in obsojam. Zdaj, kdo je, kdo je neko zunanjepolitično, strateško, evropsko ali pa severnoatlantsko temo sprevračal v notranjo politično temo že na samem začetku? Gospa, ki je danes zunanja ministrica. Ko je Slovenija poslala odpravnika poslov nazaj v Kijev in temu so potem sledile vse ostale države, razen Vatikana in Poljske, ki diplomatskih predstavništev tam nikoli niso umaknile. Slovenija je bila prva, ki je poslala nazaj in je bila to gesta, ki je bila opažena po celem svetu in v Ukrajini sploh. Gospa, ki je danes zunanja ministrica, napiše naslednje, »Napotitev oborožene vojaške diplomatske misije na vojno območje neposredno ogroža varnost Slovenije. Gre za nepotrebno izzivanje Rusije in dodatno eskalacijo konflikta. Tega ne potrebuje ne Ukrajina ne Slovenija. Potrebujemo umiritev, premirje in pogajanja za mir.« Nobene oborožene vojaške misije Slovenija ni poslala, poslala je odpravnika poslov, človeka, ki se je javil, res je bil, je imel čin podpolkovnika Slovenske vojske, samo to nima nobene veze, bil je pač diplomatski predstavnik, ki bo za vedno zapisan v zgodovino slovenske, evropske in seveda ukrajinske diplomacije, ker je bilo to dejanje, ki je dokazalo, da se da v Kijev tudi vrniti, ne samo bežat od tam, kar so prej vsi storili. Ampak za zunanjo ministrico je bilo to seveda neposredno ogrožanje Slovenije, češ, zdaj bo pa Rusija nas napadla, ker smo diplomata poslali v prestolnico suverene države, katero so oni napadli. No, potem gospa postala zunanja ministrica in evropska politika je našla smer, ki je zdaj dokaj trdna in čez eno leto je bilo vse drugače, kar jaz pozdravljam, kar jaz pozdravljam in bom citiral, zunanja ministrica je skoraj točno eno leto potem po ruski agresiji izjavila naslednje: »Slovenija podpira skupne nabave streliva v okviru Evropske unije, ki bo namenjeno Ukrajini. Podpiramo pač pomoč, orožje in tako naprej.« To kar je bilo še eno leto prej izzivanje pa sprožanje konflikta je potem postalo sprejemljivo, celo nekaj pozitivnega. In kot že rečeno, mi ta razvoj podpiramo. Nam je pa žal, da pač to ni zajelo celotne Vlade. Ko je lani predsednica Evropske komisije na Blejskem strateškem forumu imela svoj govor in uvodni nastop, ki je bil neposredno prenašan tudi preko televizij, ne samo slovenskih, je dejala naslednje: »Putin ne sme zmagati v tej vojni, Ukrajina mora zmagati.« Dvorana je ploskala, razen parih posameznikov, med temi posamezniki je bila tudi ministrica za pravosodje iz iste stranke kot gospa Fajonova, ki je potem, ko je bilo to opaženo v Sloveniji in širše, napisala: »Sicer sem ploskala, ne pa temu stavku. Zakaj? Vojna ne prinaša zmag in triumfov, samo uničenje.« Mislim, v enem stavku izražena vsa zmeda v glavi v neki situaciji, kjer se ni tako težko odločiti. In to ni bilo več februarja leta 2022, ampak je bilo 30. avgusta ali leta 2022. Zdaj, da to, bom rekel, tavanje ni zgolj omejeno na politiko, pa slučajno seveda kažejo tudi razne manifestacije te peticije. Eno smo že citirali, ni bila edina, pa tudi poročanje nekaterih državnih medijev, recimo, to je objava Slovenske tiskovne agencije in to ne tako dolgo nazaj. Kaj pravi? STA pravi: Rusija je zavzela Vasičansk in osvobodila celotno regijo Lugansk. Rusija je osvobodila del Ukrajine. Mislim, Rusija je napadla in zasedla, okupirala del Ukrajine, ne pa osvobodila. je ugotovilo, da je to stavek, ki je pač prepisan iz enega ruskega medija. Se pravi, tukaj ne gre zgolj za vejice in pike, pa za to ne, kako se bo neka deklaracija ali pa nek akt imenoval, ampak gre za več. No, in seveda, ko smo sodelovali pri določanju smeri evropske politike ob začetku te vseobsežne ruske agresije na Ukrajino, smo doživeli tudi to, da je podpredsednica gibanja Svoboda Marta Kos, ki zdaj ni več podpredsednica, takrat, ko je komentirala tiste naše poteze dejala: Morali bi iti v Moskvo. Pa mislim, da je gospa Fajonova tudi rekla, da bi morali obiskati Putina. Zdaj ona je zunanja ministrica že okrog devet mesecev. In moje vprašanje je poleg tega, kdaj je romunski parlament zavrnil resolucijo o razglasitvi Rusije kot teroristične države, kdaj bo naša zunanja ministrica obiskala Rusijo, Putina in se dogovorila za mir v Ukrajini?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 Vidim, da je interes. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga resolucije ter predstavnica Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnica Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Prosim vse za prijavo. Imamo enajst prijavljenih, vsak ima na voljo 5 minut. Najprej dobi besedo

ki se je začela z agresijo, kakršne nismo bili priča od druge svetovne vojne naprej, se pravi velike sile na suvereno državo, svojo sosedo, vojne, ki je krvava, zaradi katere trpi ne samo Ukrajina, ampak tudi mnogo širši prostor, vojna, ki prerašča ta okvir in je mnogo komu že v izgovor, vojna, ki je tudi zelo neumna, ker se je začela na osnovi ocene, da bo Ukrajina padla v dveh dneh, to je bila uradna ocena, celo tretji dan so že nekje razglasili zmago. Potem so Ukrajinci dali nazaj, ker pač niso pozabili Holodomora in vseh zgodb, ki so bili povezani s Sovjetsko zvezo in rusko oblastjo in zaradi tega smo v položaju, v katerem se bo očitno ta vojna še nekaj časa nadaljevala. Ta vojna, gospe in gospodje, je naredila marsikaj, tudi spremenila je način govora v Sloveniji, če ste to opazili. Ker kje je bila skupna točka Putina in pa vseh strank sedanje vladajoče koalicije, vladne koalicije v obdobju do februarja 2021?

in to preganjanje fašizma smo poslušali na televiziji. Tudi Golob je o tem najmanj dvakrat govoril javno in napovedoval odločen in neusmiljen boj proti fašizmu - do trenutka, ko je Rusija napadla Ukrajino. Potem bi pač stvari, kdo je čigav in kako te stvari izgledajo, bile le preveč očitne in iznenada je ta fraza izginila iz pogovora, ko gre za stranke slovenske vladajoče koalicije, seveda metode dela in vse ostalo je pa ostalo isto. V sami zgodbi je treba reči, da je bila uporabljena beseda farsa takrat, ko je predsednik SDS in Vlade Republike Slovenije Janez Janša šel med prvimi tremi evropskimi voditelji v Ukrajino, farsa je to, da je tisti, ki je to izrekel, nekaj mesecev za tem šel sam tja, ne, pa seveda te besede ni preklical. In farsa je tudi to, da se noče videti, da ta vojna prerašča okvire, o katerih smo govorili. Evropa je žal okužena s kulturnim marksizmom, zato šibka sama strelja sebi v koleno. Tudi recimo nedavni sklep, da bo ukinila kar motorje z notranjim izgorevanjem, ki so bili eden od temeljev njene primerjalne prednosti, ko gre za podjetništvo in razvoj v minulem obdobju, je eden od teh ideološko pogojenih neumnosti, zaradi katerih je Evropa šibka. In zato si je gospod Putin lahko dovolil, kar si je. Pa ker je s kulturnim marksizmom okužena tudi ZDA in njihova vlada, tudi tam ni imel resnega sogovornika in je mislil, da si lahko dovoli, kar si je. Izkazalo se je, da so se Ukrajinci uprli, da se je tukaj uštel, da Evropa je še vedno šibka in imamo problem, problem, ki ga še poglablja vse to, kar se tukaj dogaja. Tudi farsa, ki smo ji priča danes, ko se išče besede in telovadi z izrazi zato, da bi se zameglilo bistvo zgodbe. Noče se videti niti tistega kar je v resnici popolnoma skladno z mednarodnimi definicijami terorizma. Poglejte samo skupino Wagner. Skupina Wagner so najemniki, ki jih uporablja seveda Putin, ne samo v bojih v Ukrajini, uporablja jih tudi v Afriki, pa še marsikje, in bolj ko vojna traja, bolj prizadene tudi interese vseh in bolj se širi posredno. Recimo, gospa Melonijeva, voditeljica italijanske vlade, je ravno včeraj opozorila, da obstajajo dokazi, da je eden od razlogov za povečanje števila ilegalnih migrantov iz Afrike, tudi direktno ravnanje Wagnerjev v tistih državah, ki ljudi usmerjajo, izsiljujejo in preganjajo zato, da gredo proti Evropi in jih na ta način posredno uporabljajo kot na nek način orožje v tej vojni. To, gospe in gospodje, je pa dvakratni akt terorizma. Prvič zaradi tega, ker se iz tistega, kar se dogaja v Afriki in drugega tega, kar se dogaja tukaj,

Zaključite razpravo, ker niste več v prenosu. Hvala. Gremo naprej. Naslednja dobi besedo mag. Meira Hot, izvoli. Hvala za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovana ministrica, kolegice in kolegi. Torej, današnja razprava je vsekakor neka »de facto« interpelacija naše ministrice za zunanje zadeve in je absolutno in popolnoma neupravičena. Zelo lepo vam je bilo danes obrazloženo kako zelo aktivna je Slovenija v pomoči Ukrajini, kako zelo jasna je definicija, kdo je v tem konkretnem primeru agresor, pa kdo je žrtev, dajemo materialno pomoč, dajemo humanitarno pomoč, smo podporniki. Kar pa mene osebno žalosti, pa zdaj že nekaj časa, so pa dvojni standardi, ki v tej dvorani ali pa tudi širše, morda tudi na evropskem nivoju vladajo. V tem trenutku je 17 žarišč vojnih spopadov v svetu. 17. Humanitarna kriza v Jemnu je izjemna. Niti enega ne slišim, da bi karkoli omenjal. Niti enega. Zdaj, če vas tako strašno skrbi za sočloveka, pa za pravi mir, pa za to, da bomo res širili človekove pravice in svoboščine, potem bi kot prvo podpirali feministično zunanjo politiko, ki samo pomeni enakopravnost in spoštovanje človekovih pravic za vse, pomeni poudarjanje pomena enotnosti in možnosti da, ne vem, dekleta v Iranu, ki želijo recimo plesati kot njihove sovrstnice v Sloveniji, lahko to storijo prosto in svobodno. Težava, na katero vsakič znova naletimo je, da je en narod pa ena vojna v kateri je tako jasno vse kot je Ukrajina, v kateri so ukrajinski begunci takoj podprti z vseh strani, pa zelo jasna situacija, ampak vse ostalo pa ne vidimo. Ne vidimo situacije v Palestini, še enkrat, ne vidimo žarišč v Afriki, kjer je situacija nekoliko drugačna, spoštovani kolega Grims, jaz si samo želim eno, želim si enotne standarde za vse. Želim si, da bi bili tisti, ki bežijo zaradi svojega političnega prepričanja, zaradi, ne vem, pripadnosti določenim političnim skupinam, spol, itd., in ki so preganjani, isto tako tretirani in dobili zaščito kot recimo Ukrajinci kjer / nerazumljivo/ jo dobijo. Torej, pomembno bi bilo, da gledamo vse enako in da si zapomnimo, da smo v resnici vsi ljudje in varovati ljudi in spoštovati ljudi in ocenjevati enotno vse, ne pa imeti tako izrazito dvojne standarde. V tem konkretnem primeru pa je zelo jasno, da je Slovenija izjemno aktivna pri tem vprašanju, tako kot je bila pri prejšnji vladi in se nadaljuje tudi na sedanji vladi in kvečjemu lahko rečemo, da je to ena točka morda, kjer smo pa res bili enotni. Hvala lepa.

ki obsoja terorizem v Jemnu, tista država, ki izvaja teroristična dejanja in bomo razpravljali. Izvolite, imate vso mojo podporo. Tako da, izvolite. Pa tudi za druge države, ki jih je gospod mag. Gregorič prej našteval. Tako da, imate vi oblast.

Zdaj je rekla, naj se jaz opravičim za svoj tvit, pa ga bom prebral, da bo še zvočno: "Današnja minuta molka v Državnem zboru na predlog ministrice Tanje Fajon je tudi simbolično dokazala, da danes slovenska zunanja politika molči. Molči o posilstvih in pobojih žensk ter otrok. V nasprotju z vlado Janeza Janše, ki je jasno obsodila ruska dejanja in to pot tlakovala tudi Evropski uniji." Konec mojega tvita. Zdaj mi pa, spoštovana ministrica, povejte, zakaj bi se jaz moral opravičiti. Zdaj, najlažje je priti na pediestal in prositi za minuto molka. S tem, ko pa ne podprete našega akta, bo pa še ne vem koliko minut molka v prihodnje potrebno narediti zaradi nedolžnih žrtev posilstva, vojnih zločinov, ugrabljenih otrok, zaradi tega, ker mi na simbolni ravni ali pa na politični ravni ali pa na pravni ravni ne moremo skupno obsoditi Putinovega režima kot režima, ki spodbuja in izvaja mednarodni terorizem. Nadalje ste dejali, ko sem omenjal vašo aktivno feministično zunanjo politiko, ste dejali, da jaz tega pojma ne razumem. Popolnoma ga razumem in ste še enkrat navedli, da to ni nov fenomen, da je to samo zagotavljanje enakosti spolov pri nas, opolnomočenje žensk in deklic v svetu, kjer danes divjajo vojne, neenakosti in diskriminacija. Nato ste pa par minut kasneje oziroma eno uro kasneje dejali, v času vojne terorizem ne obstaja, Mislim, jaz mislim, da se vi morate opravičiti, spoštovana ministrica. S tem ste dejali, s to izjavo, da predsednik Vlade Ukrajine, ki je prosil romunskega kolega, da naj Romunija, romunski parlament oziroma romunska vlada sprejme enak akt, ki obsoja Rusko federacijo za podpornico terorizma. Kaj, da se on tega ne zaveda, kaj je govoril ali kaj oziroma da bi moral drugače politično oblikovati svojo prošnjo? Najbrž ima tudi on pravnike, doktorje znanosti v Ukrajini med 40 milijoni Ukrajincev, ki so mu povedali, kaj točno mora narediti za dobro Ukrajine. Kar se tiče posilstva, sem pogledal Oxfordski slovar in tudi par člankov na hitro prebral. Repen, namestnik Weilensa bow forms of terrorism, torej posilstvo in nasilje sta formi, sta v obliki terorizma. Toliko samo, sploh pa, če se to dogaja v vojnem času in s taktiko zastraševanja prebivalcev, zato da se hitreje uprejo, uprejo Zdaj morda še navezava na gospoda Premka, ki je prej izrabil sicer postopkovno. Vsi poznamo, se spomnimo gospoda Nebila Chamberlaina, poznate njegov münchenski sporazum iz leta 1938. Ravno včeraj je pa minilo 84 84 let od tega, ko je Hitler si prisvojil Češko-Slovaško in vemo, kako je on takrat to zagovarjal v nemški javnosti, da napada manjšo državo, ki naj bi ogrožala veliko nacistično Nemčijo in vemo kaj potem se je zgodilo čez pol leta, ko se je začela druga svetovna vojna, tudi uradno. In še za zaključek, kar se tiče tistih 17 % prebivalstva Evropske unije, ki jih je omenil kolega mag. Gregorič. Teh 17 % je podprlo, torej v imenu njih podprlo to resolucijo, zdaj v Romuniji še čakamo odgovor, kako je šlo, tako da tudi jaz si obetam odgovora od ministrice. Mi smo pa z današnjim dnem postali del 0,45 % v Evropski uniji, ki take deklaracije ne bo sprejelo oziroma ni sprejelo in tu bomo ostali tudi osamljeni prej ali slej. Hvala lepa.

Po današnji razpravi sem trdno prepričan, da je tisto, kar slišim med ljudmi, res, da živimo v državi, kjer ni vse prav, če ni vsaj vsak dan nekaj narobe.

Če ne uspemo z nenavadnimi vložitvami zakonov, ki jih nismo znali izpeljati takrat, ko smo vladali, potem poskušamo z interpelacijami, referendumi, akcijskimi načrti in del tega famoznega akcijskega načrta, ki nas hoče prepričati, da so za slovensko osamosvojitev zaslužni samo štirje in ne nas 2 milijona, je očitno tudi neka deklaracija, ki je po navedbi zagovornikov in po številnih trditvah sama s sabo v nasprotju. marsikaj o Stalinu, o Titu, o Zemljariču in to od koga, gospe in gospodje? strani tistih, ki so bili ponosni člani Zveze komunistov in so v Avnoj korakali z visoko dvignjeno zastavo. Razumi, kdor to more. Jaz si želim, da se v tej državi bolj kot z notranjimi delitvami in prepiri ukvarjamo s tistim, zaradi česar bo življenje Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov

Malomarnosti, nepravilnosti in napake, ki se danes odkrivajo v zdravstvu, so potrebne rešitve, tam bomo prihranili kar nekaj milijonov. Odpirajo se, ne govori se, odpirajo se ambulante za tiste, ki do zdaj niso imeli zdravnika. V nekaterih občinah potrebe večje, nekje drugje jih na srečo ni. Medijska novica je, kdo je opravil večje število operacij, katerih število se je povečalo, so bili to zasebni ali javni zdravniki. Jaz sem vesel, da je vseh tistih, ki težko in dolgo čakajo na različne kirurške posege, danes bistveno manj in samo to šteje. Na drugi strani minimalna plača. Nikdar in nikoli še ni bila tako visoka, kot je, ampak tudi gospodarstvu pomagamo z več kot pol milijarde evrov za področje energetike. Jaz mislim, da so to teme, ki bolj kot resolucija ta trenutek zanimajo državljanke in državljane. Jaz moram z zadovoljstvom reči, da je bila to spet neka mini interpelacija. vložena s strani tistih, ki so jih zgodovinsko v v Svetu Evrope vložili največ, pa tudi največ izgubili, ki ponovno ne bo uspela. Naša ministrica Tanja Fajon je na stvari odgovarjala mirno, argumentirano in preudarno, obsodila vojno in nasilje, ki se dogaja v Ukrajini, gre več kot za terorizem, gre za agresijo in tako prejšnja kot sedanja Vlada sta v odnosu do vojne v Ukrajini obe, kot je pravilno in prav, potegnili enake in složne poteze. Smo pomagali in bomo še pomagali, vsi skupaj si pa želimo, da se ta morija na evropskih tleh čim prej konča in to je tisto, kar mora biti sporočilo današnje debate. Hvala.

Seveda, ko se pogovarjamo o predlogu resolucije Državnega zbora Republike Slovenije o uvrstitvi Ruske federacije med države, ki podpirajo terorizem, sem danes kratko malo razočaran nad razpravami, kajti, gospe in gospodje, poslanci, ta vojna ni tako daleč stran od nas. In mi smo isto odgovorni, da se to konča. In če seveda, bom rekel, ima pa kdo od prisotnih morda tudi figo v žepu, pa je tiho ali pa pač ne upa reči bobu bob, kar bi bilo Putin, Rusi, terorist, morilec, ne vem, nedolžnih otrok in žensk in tako naprej in to je potrebno povedati, če smo korajžni poslanci. Tako da če grem naprej, na odmevi na to nepodporo resolucije takoj po naši seji na matičnem delovnem telesu so bili negativni. V tujih medijih najdem tule štiri, pet naslovov v angleškem jeziku, Slovenija ne podpira in ne bo glasovala in sprejemala resolucije, da se Rusijo uvrsti med teroristične države. Sedaj, kaj je ta naša resolucija? Zakaj dejansko v Slovenski demokratski stranki prišlo do tega? Ja, seveda, kaj pa je drugo, kot nek politični pritisk, dodatno, če rečemo stopnjevanje, da se pove kam kdo spada in da se tudi pove našim državljanom in seveda Ukrajincem, da smo na njihovi strani. In če gremo naprej, morda, bom rekel, da če bi se danes vseeno dovolilo poslancem koalicije glasovati o tej zadevi, da bi morda vsaj polovično podporo tule noter dobili. In zaradi tega mi je žal, da je seveda zadeva padla na matičnem delovnem telesu. In verjamem tudi, da naš odmev, se pravi odmev naše države v Evropski uniji in v svetu ta moment s tem, kar danes tukaj slišimo, ni dober. In prva je Slovenija, ki je sama pred 30 leti utrpela eno, bom rekel, agresijo, sicer v manjšem obsegu, bi morala biti med prvimi in ne med zadnjimi članicami Evropske unije, ki seveda stopnjujejo pritisk. Torej, nekaj dni ali pa nekaj tednov, pardon, nazaj smo se tudi udeležili poslanci Državnega zbora, torej Odbor za obrambo in pa Odbor za zunanjo politiko enega medparlamentarnega srečanja, konference o skupni zunanji varnostni politiki in skupni varnostni in obrambni politiki Evropske unije. In seveda kaj je bilo tam? Veliko večja enotnost evropskih držav in tudi širše nekaterih, ki čakajo na članstvo v Evropski uniji. Velika velika enotnost držav, da se obsodi in da se stopnjuje pritisk in da se na vsak način ustavi Ruse, da ne gredo naprej. In sicer, če se spomnim, je bil na tem posvetu v Stockholmu na Švedskem tudi Andri Plahkutnik, in sicer veleposlanik Ukrajine na Švedskem, ki se je prisotnim zahvalil za pomoč, prosil za nadaljnji suport svoji domovini in vmes takole pravi, citiram: »Besede podpore včasih niso dovolj. Rusi napadajo ukrajinsko civilno prebivalstvo, bolnišnice in šole. Ekonomske sankcije so le delček rešitve problema, ki se dotika vse Evrope. Konec vojne se kljub željam ta trenutek žal ne da doseči za pogajalsko mizo.« Kar pomeni, mi smo tukaj, da podpremo in da se seveda pridružimo stopnjevanju, bom rekel, pritiska in tako nekako k temu spada, kot smo že rekli, takšna resolucija. Potem recimo, če pogledamo Avstrijce, ki so dokaj nevtralni, pa bom rekel, ni to velikokrat v njihovi praksi, štiri diplomate ruske so odpoklicali takoj, ko so slišali tam za neke njihove neumnosti. Torej, s pričujočim dokumentom smo seveda v Slovenski demokratski stranki želeli izreči to, ko se reče besedno in moralno podporo Ukrajini, ker vsi ostali skupaj, bom rekel, v tem parlamentu pač nimate jajc, da bi rekli bobu bob. In rečem v koaliciji nimate korajže in spet bi počakali še 19 članic Evropske unije, da oni rečejo Rusom, ustavite se.

Spoštovani predsedujoči, spoštovane kolegice, kolegi! Tudi jaz bom začel, kot je začel kolega Lenart. Tudi jaz sem razočaran nad to razpravo danes. Tukaj smo se danes naposlušali vseh neumnosti kaj se je v katerih svojih petih minutah spomnil, da lahko izreče v tem Državnem zboru.

dajmo se res pogovarjati o dejstvih, ker sam v tej državi oziroma na splošno štejejo dejstva. In Slovenija je tekom te vojne v Ukrajini, začeli ste vi pod vašo Vlado, to vam je za priznati, ta Vlada to nadaljuje, smo pokazali, da znamo biti solidarni, celo te države, katere so še pred enim letom, recimo Poljska, veljale, da so protievropske, proti Natu in tako dalje, so pokazale največjo solidarnost, kar so zmogle. In samo takšna dejanja štejejo. O tem bi se morali pogovarjati, kako bomo še lahko naprej pomagali Ukrajini in kako bomo po Ukrajini gradili na novo. Saj vi ste imeli, tudi na plakatih napisali, »Gradimo za vas«. Enkrat bomo tudi gradili z Ukrajino, tam bo vojna in to vojno moramo končati, kot je gospod Janez Janša omenil. Pač kar danes bomo tu povedali, nič ni pomembno in nikogar ne bo zanimalo, pač govorili smo res vse, kar ne bi trebalo, ampak štejejo pa zgolj v tej državi, zaenkrat še v svetu, tudi samo dejanja. In ko se bomo tako začeli obnašati, po čem bomo lahko nekaj ustvarili in ne navsezadnje bomo tudi kot politiki dobili spet nazaj ugled v tej državi, katerega trenutno žal nimamo. In to ste krivi oziroma smo krivi v zadnjih trideset letih vsi, kateri tu sedimo. Hvala. dvorane/ Replike v tem krogu ni, ko je delitev časa. Tako da naslednji dobi besedo gospod Andrej Kosi. Hvala za besedo. Torej, zdaj že dobrih pet ur in pol razpravljamo o resoluciji, govorimo ali je v redu ali ni v redu. Jaz bi vseeno rad spoštovanim državljanom in državljankam povedal o vsebini te resolucije, da bodo vedeli, kaj je resolucija, o čem resolucija sploh govori. In dejansko ta resolucija ima šest poglavij in govori o tem, da se Državni zbor pridružuje skupnim prizadevanjem in pozivom, da se ruska agresija nad ukrajinskim narodom čim prej konča. Pozivamo Vlado Republike Slovenije, da se pridruži priporočilom resolucije Evropskega parlamenta, naj sedanji ruski režim glasila terorističnega, da ugotavljamo, da je Ruska federacija sistematično krši človekove pravice in tako naprej, da izvaja zločine, zločine proti človeštvu, napada energetsko infrastrukturo in tako dalje, podreja strukture, torej izvajajo teroristična dejanja nad civilnim, nad civilnim prebivalstvom, usmrtitve, ugrabitve, da z vojaško blokado ukrajinskih pristanišč grešijo dejanja mednarodnega piratstva,

da ruska agresija pomeni kršitev prepovedi uporabe sile v skladu z členom ustanovne listine Združenih narodov, da Državni zbor podpira neodvisno surovino Ukrajino znotraj njenih mednarodno priznanih meja, da Državni zbor Republike Slovenije poziva Svet EU, da nadaljuje svoja prizadevanja za uvedbo nadaljnjih paketov sankcij in da Ukrajini še naprej vsestransko in v okviru zmožnosti Republike Slovenije pomagamo politično, humanitarno, ekonomsko ter z orožjem in vojaško opremo in da s sprejetjem resolucije podpiramo in obsojamo obsežne ruske napade na ukrajinske civiliste in sprejetjem resolucije dajemo podporo ukrajinskemu narodu. Jaz te vsebine ne vidim nič spornega. Vse to, dejansko vse, s tem, kar je tu napisano, se strinjamo vsi, ugotavljamo vsi. Ne vem, zakaj potem to ne podpremo. Tu ne navajamo nič spornega. In sedaj govorimo o tem kako aktualna Vlada, izgovor je, se pač ukvarja s problematiko v državi, ampak na žalost, kolega Sajovic, z uvedbo davkov na malice, z uvedbo davkov na potne stroške in tako dalje, ne boste rešili teh problemov. Upam, da jih ne bo rešila ulica. Hvala.

branja citatov, kdo je kdaj kaj rekel, celo predsednik Vlade oziroma predstavnik predlagatelja je šel celo februar 1991, ko je baje, da nekaj

Jaz težko obsodim, pa sprejme deklaracijo, ki bo rekel, da je cel ruski narod teroristični narod. Moram reči, da so bog narodi, da se mi smilijo, ker imajo diktaturo, ker živijo v državi kjer se prepoveduje svoboda govora, kjer politične nasprotniki, drugače misleče zapirajo, čez noč izginjajo in take zadeve, mi se pa danes pogovarjamo o, ne vem, o čem že… Tisto kar je, se mi pa zdi, da je prav, da je imela predsednica oziroma ministrica danes možnost na na argumentiran, dokumentiran način povedati kako je aktivna je Slovenija pri razrešitvi te krize s katero se ukvarja cel svet. In tukaj smo, spoštovane kolegice, želeli to ali ne, kljub temu, da ste tri četrt razprave hvalili bivšega ministra, pa vašega predsednika Vlade, kako so bili uspešni na tem področju, se ta konflikt samo še stopnjuje. In tisto edino, kar danes rabimo, je tisto čemur se je slovenska politika tudi pridružila, to pa je enoten nastop cele Evropske unije in Ukrajina, spoštovane kolegice in kolegi, ne rabi nobenih političnih ne deklaracij in ne vem kako bodo imenovali to, rabi pa konkretno pomoč in tu smo Slovenci zraven kot eni najmanjših narodov znotraj EU smo eden izmed najbolj aktivnih. Ne bom našteval, ker je že uvodoma zunanja ministrica naštevala komplet, vsa področja kjer pomaga Ukrajini na konkreten način, ne s politično debato. Kaj ste pa pričakovali, če bi danes sprejeli to resolucijo? Verjetno Putin cel teden ne bi spal, ker bi se tako sekiral ali kaj. Dajte no, bodimo resni.

izredno žal, ko odpirate debate leta 2023, o naslednikih komunistov, dekomunizaciji in ne vem kaj sem še poslušal danes, edino četrte industrijske revolucije še ni bilo, ker ponavadi tudi omenjate.

velik konflikt se dogaja par sto kilometrov od naše meje in zato smo seveda tudi mi zainteresirani, da se to čim prej zaključi. Sicer danes ne bomo glasovali o tej resoluciji, čeprav pa nisem prepričan, da se danes zadnjič srečujemo, kot ste že napovedali, bomo verjetno še dvakrat ali pa trikrat imeli to na dnevnem redu, ampak to gre v arsenal vaše pomoči tej Vladi pa seveda z namenom dokazati, da je nesposobna, da nič ne zna in v tem kontekstu, kar že počnete zadnjih deset,

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav zunanji ministrici, sekretarju, kolegice, kolegi. Tudi meni ni razumljivo, da je tak problem, da se toliko ustavljamo že pol dneva ob tej nepodpori te resolucije. Tukaj bi morali biti složni in podpreti to zadevo. Tudi v nekaterih drugih zadevah smo za Ukrajino podprli zadeve, ne vem kakšen odpor je tukaj, kakšno naročilo ali od koga je, da se pušča neka vrata priprta, kakor je rečeno. Ker res je, v preteklosti ste nekateri zelo radi hodili v Rusijo, v Moskvo, verjetno tudi, če bi gospoda Erjavca vprašali, če bi tole podprl, verjetno bo prvi za to, da ne bo, ker on je bil menda

ker to bi bilo sporočilo enotno in cela Evropa ali večina Evrope bo to podprla in mi bomo, država bo zelo negativno odzvanjala v Evropi. Kar se tiče Ukrajine, je že od same Rusije že večkrat trpela, to je bil že samo rečeno, tisti gladomor tukaj že več kot okoli 10 milijonov ljudi, pa tudi ni bila obsojena Rusija, že takrat bi bila lahko zelo obsojena glede tistega dejanja, samega sistema, celega sistema komunističnega do sedaj, pa samega napada. Če bi Ukrajina verjetno naredila največjo napako, ko ni, ko je, ko je jedrske konice oziroma jedrsko orožje umaknila in je zaupala Evropi, da jo bodo

pomagale in branile, pa to ni bilo tako. Če bi ona zadržala jedrsko orožje, se ne bi tudi Rusija, niti nekdo drug spomnil, da bi jo, da bi šel čez mejo. Upam, da so take napake, kakor je ta napaka delana v zunanji politiki, v bodoče ne bodo več dogajale in da bo Slovenija

Hvala lepa vsem razpravljavkam, razpravljavcem. Spoštovane poslanke, poslanci, predsedujoči. Najprej moram reči, da tudi mene ta razprava danes ne preseneča. Imam občutek, kot da sem na drugi interpelaciji. Mislim, da sem vsaj 30-krat slišala, Tanja Fajon, Tanja Fajon, Tanja Fajon, kaj vse citate dela narobe, Prvič sem tu tudi v imenu Vlade Republike Slovenije in odgovarjam v imenu Vlade Republike Slovenije, ki ima skupna stališča do ruske agresije v vojni v Ukrajini. Moram reči, da mnogo teh citatov ali pa očitkov ali pa tudi kakšnih nizkih udarcev sem bila deležna res nazadnje ob interpelaciji in me toliko bolj žalosti, da predlagatelj SDS uporablja za novo delitev slovenske javnosti tako resno in tragično temo, kot je res ta vojna v Ukrajini. Zdaj bi pa najprej vas opozorila na eno novico, ki je bila objavljena pred kratkim na spletnih straneh. Gre v luči te debate, ki jo imamo danes. Namreč komisija Združenih narodov, je v Ženevi vodja preiskovalne komisije pred nekaj urami pojasnil prve ugotovitve, za kakšne zločine gre od začetka invazije v Ukrajini in tu zelo jasno piše, da je Rusija zagrešila vrsto vojnih zločinov, tudi morebitne zločine proti človečnosti, ki jih je potrebno dodatno preiskovati in to je ugotovila neodvisna mednarodna preiskovalna komisija. Ni ugotovila genocida, kot ne omenja terorizma. Mogoče je zanimivo to komisijo oziroma to poročilo podrobneje prebrati, ker bo odgovorilo na marsikatero tudi to vprašanje, ki je bilo danes vzpostavljeno. Je pa komisija pri pripravi tega poročila, ki je danes objavljeno, obiskala 56 krajev, opravila je pogovore s skoraj 350 ženskami, s skoraj 250 moškimi, dokumentirala manjše število kršitev ukrajinskih oboroženih sil, vključno z verjetnimi neselektivnimi napadi, in dva primera vojnih zločinov, ko so ruske vojne ujetnike ubile, ranile in mučile. Skratka, vračam se k osnovi te debate. Res da šest ur govorimo, ampak veste, stališče Vlade Republike Slovenije od začetka ruske agresije v Ukrajini zelo jasno. Zdaj, ko sami ste rekli, predlagatelj, gospod Janez Janša, da vam je po svoje žal, da ste resolucijo **71. TRAK: jaz tudi mislim, da je nepotrebno, da na tej točki skuša kdorkoli polarizirati ali deliti javnost, ker, še enkrat, Slovenija je in bo stala Ukrajini v tej vojni ob strani in to se vsi zavedamo, v to smer govorijo vsa dejstva, v to smer govorijo številke in tudi solidarnost naše države z vso humanitarno, vojaško in tudi materialno pomočjo. slovenski parlament ni podprl resolucije, kot tudi 20 drugih parlamentov članic Evropske unije ni podprlo resolucije, med temi 20. parlamenti recimo tudi ni Nemčije, ki je med državami, ki Ukrajini danes zagotavlja vsaj znotraj Evropske unije največji delež pomoči in danes niso ti parlamenti podprli te resolucije. V bistvu ima teh 20. držav članic, kjer je danes tudi Slovenija, en enak moralni kompas, mi rešitve iščemo skupaj. Niti na dnevni red niso dajali te resolucije v parlamentih, ker ne želijo zlorabljati ukrajinske tragedije za politične namene. ko sem omenila prej Romunijo, mogoče preverite še enkrat, sredi decembra je bila v Državnem zboru ta razprav. Zdaj mogoče čisto na kratko kolegu Mahniču, ker grem po vrsti, bom poslušala še enkrat magnetogram, ampak rekli ste približno takole, da simpatiziram z nacizmom / znak za konec razprave/ in fašizmom, kar se mi zdi absolutno nesprejemljivo. Dovolite samo, da še povem, zakaj večina držav se ne odloči za razglasitev Ruske federacije za teroristično državo. Ker bi lahko to posledično potegnilo veliko slabih slabih stvari za sabo, konkretno ogrozilo pogajanja za izvoz žita, otežilo pogajanja, ki danes potekajo med Rusijo in Ukrajino o izmenjavi ujetnikov, dodatno otežilo delo varnostnega sveta, posebej pogajanja o reševanju konfliktov v Gruziji, Nagorny karabach, Libija. Skratka, posledično lahko taka odločitev, ki nima nobene pravne podlage in je ne moremo izpeljati, potegne za sabo vrsto posledic, o katerih danes… / izklop

Kot zadnji dobi besedo še gospod Janez Janša kot predlagatelj, izvolite. **JANEZ (IVAN) JANŠA (PS SDS):** Ja, hvala lepa. Zdaj, meni je žal, da smo vložili to resolucijo zato, ker pač nismo, ker jo niste podprli. Nismo pričakovali, da se bo to zgodilo in sporočilo, ki gre v svet, je slabo, sporočilo o Sloveniji, vsi smo del te Slovenije, zato seveda tega nismo veseli, je pa seveda ta razprava bila koristna po tej plati, da je razkrila dvoličnost. Dvoličnost pa tudi nekatere laži. O tem kasneje, to se ne bo končalo tukaj danes. Velika razlika je med tem ali nek parlament še ni razpravljal o neki resoluciji ali pa o nekem aktu in tega akta ni podprl, ker ga pač tudi če ni mogel ali pa če je razpravljal in ga je zavrnil. Najbrž vsi vemo, da je tukaj bistvena razlika, tisti, ki še ni, še lahko bo, pa tudi če ne bo, to ne bo tako negativno, kot je negativno sporočilo, ki gre danes iz Slovenije in to sporočilo že odmeva tako v Kijevu kot v Moskvi. V Moskvi so veseli, tako kot so bili veseli vaše izjave, da brez Rusije ni nič, v Kijevu pa verjetno razmišljajo, kaj bodo sporočili predsedniku Vlade, ki bo eden od zadnjih predsednikov Vlad, ki bo prišel v Kijev konec meseca, če bo. Zdaj, če ste enotni, potem se tudi vsi strinjate z izjavami gospoda Mesca in Kordiša o Ukrajini in o Rusiji, potem se strinjate s tem, kar je podpisal gospod Gregorič ali s tem, kar je govorila gospa Sukičeva zadnjič na Odboru za zunanje zadeve, češ, da je še bolj odgovorna

Spoštovana gospa ministrica Fajon, rekli ste, da je romunski parlament sredi decembra razpravljal o podobni temi in zavrnil resolucijo. Mi smo prej v tem času, potem ko na spletu nismo našli nobene vesti, vprašali romunsko zunanje ministrstvo, kdaj je romunski parlament o tem razpravljal. In njihov odgovor je: nikoli. Torej ste se zlagali. In moje vprašanje, ali boste odstopili zaradi tega? Ker smo trikrat postavili isto vprašanje in trikrat smo dobili lažen odgovor in to na nek fakt, na neko dejstvo, ki ga je možno preveriti. Torej, ali lažete vi ali laže romunsko zunanje ministrstvo. V naslednjih dneh se bo to razčistilo, pa upam, da so konsekvence jasne. Glede na to, da je šlo negativno sporočilo z zavrnitvijo te resolucije v svet, vseeno sporočamo najprej našim partnerjem v Evropski uniji in v zvezi Nato, da to, kar je tukaj, to stališče, ki ga je tukaj izrazila vladna koalicija, ni stališče cele Slovenije. Mi smo prepričani, da velika večina Slovencev, državljank in državljanov te države podpira takšen korak in da je vladna koalicija tukaj pač ravnala prorusko iz pač razlogov, ki smo jih prej navajali. Sporočilo Ukrajincem je, da bomo naredili vse, da se slovenska politika pomoči Ukrajini v materialnem in moralnem in političnem smislu pač ne bo spreminjala na slabše. Ukrajina v zadnjih mesecih prosi partnerske države, da naredijo naslednjo takšno politično gesto, in to je, da razglasijo gladomor za genocid. To bo naslednji test moralnega kompasa slovenske politike. Jaz upam, da ga bomo tokrat opravili, za razliko od tega danes. Hvala. Zaključujem splošno razpravo o predlogu resolucije. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009, Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga resolucije končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 33. izredno sejo zbora. Hvala vsem za razpravo in lep dan še naprej. Hvala